Готові? Будь ласка, приготуйтесь до реєстрації. Отже, прошу зареєструватись, прошу провести реєстрацію.

А також Марії Василівни Матіос. Привітаємо пані Марію з днем народженням. (Оплески) Шановні колеги, вчора я провів зустріч із спеціальним представником Державного департаменту США Куртом Волкером, і ми обговорили наслідки російської агресії в Керченській протоці. Я повідомив наших американських союзників, що ми не можемо дозволити, щоб Росія проголосила Азовське море своїм внутрішнім морем, і закликав Сполучені Штати Америки докласти максимум зусиль, щоб звільнити наших моряків з російського полону.

і також ми проговорили підтримку з Сполученими Штатами України, зокрема щодо новітнього озброєння для стримування російської агресії. За словами Курта Волкера, США має намір підтримувати обороноздатність України, і вже за кілька тижнів, у січні, у Конгресі США буде розглядатися питання щодо надання наступних 125 мільйонів доларів військової допомоги для України. Союзники поруч з нами плече до плеча проти російської агресії. І я переконаний, разом переможемо. Отже, колеги, хотів нагадати, що сьогодні, в середу, ми маємо 30 хвилин виступів народних депутатів. І також хотів би вас проінформувати, що цього року традиційно, як і кожного року, пластуни хочуть вручити нам Вифлеємський вогонь, і після виступів я запрошу в зал, як і кожного року, пластунів для вручення Вифлеємського вогню. А зараз, шановні колеги, я прошу всіх, хто має намір взяти участь в обговорені, провести запис. І прошу включити систему запису. Будь ласка.

Тіміш Григорій Іванович, будь ласка. Дорога українська громадо! Дозвольте від себе привітати все українське суспільство сьогодні із Святим Миколаєм, малечу в першу чергу, яка чекає на це свято. Побажати всім щастя, здоров'я, успіхів! Але мій виступ пов'язаний, в першу чергу, з тими подіями, які відбуваються в Чернівецькій області. І, зокрема, я зупинюся на таких дуже важливих моментах для економіки Чернівецької області і взагалі для соціальної сфери. Чотири роки ми уже, знаєте, топчемося на місці і не можемо відкрити два дуже важливих і для економіки України, і для транзиту, і для мешканців, які проживають на цих територіях, два пункти пропуску. Це, в першу чергу, "Дяківці-Раковець" і "Красноїльськ-Вікову де Насправді велика титанічна робота була зроблена ще 3 роки тому назад, коли ці гроші зайшли, до речі, на рахунки Державної фіскальної служби, і вони не є коштами державного бюджету, не були на той час, це були грантові кошти, які надавались через Програму сусідства і партнерства "Україна-Румунія-Молдова". Ми показали зі свого боку дуже негосподарську діяльність і неповагу до тих країн, які нам допомагають, в першу чергу європейських країн, які нам допомагають інтегруватися в європейське суспільство. Хочу сказати, що з цих 4 мільйонів, які були надані на розбудову тих пунктів пропуску, а також саме на зміцнення прикордонної нашої інфраструктури, було освоєно насправді тільки 300 тисяч євро, і ті були повернені в Державну фіскальну службу. Будівельна організація, яка збудувала на 80 майже відсотків дві споруди, які мали би відкрити шлях і транзит, і відповідно дали би можливість мешканцям скористатися цим дисбалансом цін і заробити копійчину для своєї родини, цього не сталося, на жаль. Ми пережили двох прем'єрів, ми переживемо, напевне, третього і четвертого, але якщо питання буде стояти на місці і ніхто не втрутиться, то, повірте мені, люди дадуть потім оцінку всім нам. Я звертаюся до уряду ще раз. Заставте цю Державну фіскальну службу запрацювати. Нам не цікаво, мешканцям Чернівецької області, хто там буде керувати фіскальною службою. Нам страшно чути, коли для того, щоби добудувати до тих грошей, що надав Європейський Союз, можна додати 20 мільйонів і добудувати ці пункти пропуску. Але паралельно з цим читаємо зі шпальт газет, що Державна фіскальна служба надає 68 мільйонів на реконструкцію і ремонт своїх підвальних приміщень. Це, знаєте, це не тільки плювок в обличчя нашим людям, це просто неповага в ставленні до бюджету державного. Вислухайте нас, послухайте - я ще раз звертаюся до Кабміну, до керівництва, - негайно заставити цю службу запрацювати в повному режимі. Тому що ці кошти мають надійти… У разі, якщо ми не освоїмо ці кошти, то Європейський Союз через Бюро транскордонної співпраці, які надають нам наступні гранти на програми сусідства і партнерства, вони не нададуть ці кошти на інфраструктурні проекти. І застряло зараз ще 20 мільйонів євро на кордоні, які мали б поступити до наших бюджетів, і відповідно ми би їх освоїли, покращили свою інфраструктуру. Дякую за увагу.

Шановні колеги і шановні глядачі! Наближається до завершення 2018 рік, підводимо певні підсумки роботи. І, безперечно, потрібно визнати, що одне з пріоритетних завдань, над якими працювали в цьому році і Верховна Рада, і український уряд, були питання розвитку системи освіти і науки в Україні. Мова йде і про ті прийняті закони базові про освіту, ще цілий ряд законів, які мають регулювати діяльність цієї, надзвичайно важливої і чутливої, сфери. хотів би нагадати, що одним з головних питань у визначенні завдань в розвитку системи освіти і науки було питання підвищення соціального статусу педагогів, науково-педагогічних працівників, вчителів, вихователів – всіх, хто сьогодні працює в системі освіти і науки. І, безперечно, надзвичайно важливим є питання встановлення гідної оплати праці педагогічних працівників. І, безперечно, потрібно вітати і те, що в Законі "Про освіту" окремим розділом стоїть питання врегулювання підняття, встановлення відповідного статусу і значимості гідної заробітної плати для педагогів. Безперечно, важливим є і те, що Кабінет Міністрів позавчора прийняв постанову, яка також регулює підняття з 1 січня заробітної плати для працівників вищої школи, для науково-педагогічних працівників, і певною мірою підняття заробітної плати стосується і вчителів загальноосвітніх шкіл. Єдине, я хотів би все ж підняти питання: потрібно чітко визначити і врегулювати з 1 січня, з 1 квітня, на скільки, для яких саме категорій буде піднята заробітна плата. Тому що станом на сьогоднішній день чітко це не визначено, хоча вже по засобам масової інформації проходить всюди те, що підняття таке буде. Ще один важливий момент, на якому я хотів би наголосити: не врегульовано питання заробітної плати тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, ця категорія у педагогів випала з врегулювання Кабінету Міністрів. Тому я звертаю увагу сьогодні і Міністерства освіти, і відповідно Міністерства сім'ї, молоді: потрібно врегулювати дане питання, внести цю категорію і підняти заробітну плату для тренерів-викладачів. Це надзвичайно важливий напрямок роботи з молоддю… Дякую. Запрошую до слова народного депутата Бурбака. Шановна пані головуюча! Шановні колеги, народні депутати! Шановний український народе! Насамперед вітаю всіх православних зі святом Святого Миколая. Хай він принесе добробут, мир і щастя в наші домівки. Щодо теми мого виступу. Поки військові тримають фронт на сході, політики в Україні мають набратися сміливості і піднятися з політичного окопу, не бути боягузами і не жити з думкою про домовленості з "п'ятою колоною", захистити країну всередині від реваншу. У коридорах влади не літають кулі, не б'ють міномети, не стріляють танки, тому варто набратися сміливості і після п'яти років з початку Революції Гідності назвати ворога ворогом і рішуче відкинути загрози російського плану захоплення України через інформаційну гібридну війну. Ми повинні бути свідомі того, що якщо політики не виконають тут своєї роботи, може статися так, що українському солдату не буде куди повертатися, у свою українську Україну. Не можна бути боягузами, кон'юнктурниками і колаборантами, коли мова йде про свою рідну державу. Буквально вчора на каналах Путіна-Медведчука прославляли "Беркут", який розстрілював людей на Майдані. Колишні поплічники Януковича цинічно принижують Революцію Гідності, називаючи її державним переворотом, а учасників Революції Гідності – злочинцями. Або українська незалежність буде себе захищати, або ми ризикуємо втратити історичний шанс, даний нам Богом і українськими героями. "Народний фронт" ініціює створення тимчасової слідчої комісії парламенту для розслідування фактів втручання у виборчий політичний процес та інформаційний простір України Російської Федерації та громадян України, пов'язаних з владою держави-агресора, зокрема агентом Путіна - Медведчуком. Ми звертаємося до всіх голів фракцій і чекаємо пропозицій щодо представників до цієї комісії. Це буде показово, хто тут за незалежність країни, а хто є прихильниками Путіна та його прокремлівських сил. Разом до перемоги! Слава Україні! Шановний народе України, вчора Гройсман представив пріоритети своєї роботи на 2019 рік. Читаємо зверху офіційний сайт Кабміну: "Треба створити екосистему роботи з інноваціями і забезпечити трансфер технологічних рішень у реальний сектор економіки". Це знущання? Так, це дуже схоже на знущання. Це чергові пусті гасла в той час, коли мільйони українців не знають, як заплатити комуналку за наступний місяць, як одягти дітей, як придбати ліки батькам. Влада живе в паралельній реальності. Справжнє життя в тому, що з 2014 року навіть за офіційними даними статистики ціни зросли в 2,5 рази, а соціальні стандарти проіндексовані лише на 70 За допомогою інфляції влада відібрала в кожного пенсіонера тисячу гривень мінімум з пенсії. Тобто, якби уряд навіть проіндексував пенсії, за даними статистики, яка занижена, пенсії мали б бути на 1 тисячу гривень в місяць більше на кожного. Читаємо далі плани уряду. Ще один пріоритет – розвиток людського капіталу. Він про якісну освіту, а також про продовження медичної реформи. Насправді це ж виглядає так: продовжується закриття шкіл, вже закрили півтори тисячі, продовжується закриття медичних закладів на селі – ФАПів та лікарень, а риторику влади щодо економічних перемог знищують дві прості цифри: рівень мінімальної пенсії і прожиткового мінімуму в 13-му та 19-му роках. У доларовому еквіваленті мінімальна пенсія у 2013-му – 118 доларів (це 949 гривень за курсом 8), а буде в 2019-му, навіть після підвищення, 53 долара – більше ніж у два рази менше. Прожитковий мінімум: 2013-й – 147 доларів, 2019-й – 66 доларів, більш ніж у два рази менший. Насправді країні потрібна нормальна, дієва стратегія виходу з кризи, і вона в нас є, і ми її реалізуємо. До виборів залишилось лише декілька місяців. Також хочу привітати весь український народ, кожного українця з Днем Святого Миколая! Хай Миколай принесе мир у нашу країну і добробут в кожну родину. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Бондаря. Доброго дня! Бондар Михайло, 119 виборчій округ. Я також хочу долучитися до привітань з Днем Святого Миколая, побажати добробуту, миру та, в першу чергу, це перемоги нам. Вчора ми не включили в порядок денний законопроект 9406 – це є проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо безперебійного постачання електричної енергії суб'єктам господарювання, надають комунальні послуги та коригування цін/тарифів на комунальні послуги. Якщо цей законопроект буде включений, дуже багато питань ним буде врегульовано якраз по електропостачанню. Але, провівши консультації з Міненерго, ми побачили, що, на жаль, там не враховані державні вуглевидобувні підприємства. І тому в цьому законі буде пропонуватися у "Прикінцевих положеннях" прописати норму тимчасову: "На період з 1 січня 19-го року по 31 грудня 20-го року універсальні послуги, крім побутових та малих непобутових споживачів, надаються постачальникам таких послуг, також бюджетним установам, незалежно від розміру договірної потужності, вугледобувним підприємствам державної форми власності, підприємствам, установам, організаціям, що надають послуги з водопостачання та водовідведення, теплопостачання, вуличного освітлення, міського електротранспорту, незалежно від розміру договірної потужності, та іншим споживачам електроустановки, які приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 У зазначений період на бюджетні установи, незалежно від розміру договірної потужності, вугледобувні підприємства державної форми власності, підприємства, установи, організації, що надають послуги з водопостачання та водовідведення, теплопостачання, вуличного освітлення, міського електротранспорту, незалежно від розміру договірної потужності, та інших споживачів електроустановки, які приєднані приєднані до електричних мереж договірною потужністю до 150 кіловат, поширюються всі права та обов'язки, передбачені Законом України "Про ринок електричної енергії", для малих непобутових споживачів щодо отримання універсальних послуг, передбачених статтею 63 цього закону". Тому я хочу ще раз звернутися до авторів цього Закону 9406, щоб врахували якраз в "Прикінцевих положеннях" таку пропозицію. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Бурбака. Доброго дня! Вчора "Народний фронт" оголосив про створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування фактів втручання у виборчий політичний процес та інформаційний простір України країною-агресором Росією та громадянами України, пов'язаних з владою держави-агресора, зокрема Медведчуком та іншими. І наголошую, що ми очікуємо від голів фракцій та груп їхніх представників для роботи у ТСК. Завдання комісії – не лише розслідувати вже скоєне. Ми як народні депутати маємо не допустити повзучого реваншу в Україні. Якщо хтось думає, що кремлівський реванш – це просто штам, яким просто лякають, і це не стосується його особисто чи України загалом, то можу розчарувати. В органах місцевого самоврядування реванш іде вже повним ходом. Це в центрі Медведчук і частина Опоблоку нещодавно об'єднались, а на місцях цей тандем давно дружить проти українського народу. Я хочу конкретно на прикладі Чернівецької міської ради показати, як вони планують зробити це в рамках всієї України. Чернівцях в липні-місяці цього року шайка фірташо-медведчуковських блазнів (їх вже називають в Чернівцях запроданцями) змістили обраного народом міського голову Олексія Каспрука і одразу показали, як вони вміють господарювати. На всі посади поставили своїх керуючих, і не важливо, що немає ні досвіду, ні спеціальної освіти, головне – щоб добре вмів красти. За п'ять місяців такого господарювання місто має вигляд, як після бомбардування: всі дороги перекопані. Бо на початку зими вони вирішили класти асфальт, хоча вчора місто замело снігом. І тепер я їм раджу: не забирайте той сніг, хай хоча б діти потішаться. І дороги не зробите, і сніг не треба прибирати, ще заощадите. Друга афера цієї компанії: нашвидкуруч створені фірми для обслуговування багатоквартирних будинків. У цих фірмах на дві фірми одна людина працювала (це станом на проведення конкурсу). Тепер є довідка з Державної фіскальної служби, що вони не платять податки, по-друге, що вони навіть працевлаштовують людей і платять їм в конвертах. Ну, це ж їх звична тематика. Наступне. Мета господарювання так званих менеджерів Фірташа-Медведчука в Чернівцях – це якнайшвидше пиляти золоті гирі. якщо ми не зупинимо це повзуче кремлівське болото, воно зможе поширитись і на інші міські чи селищні ради. У нас попереду президентські, парламентські вибори, а згодом і місцеві. Ми переконані, що ТСК має розслідувати також і джерела фінансування пропутінських ЗМІ. Йдеться про телеканали, які називаються українськими, які неприховано працюють на капітуляцію перед Росією, обливають брудом українських військових, відбілюють терористів та окупантів. Звісно, ТСК не обмежиться ні Медведчуком, ані телеканалами та фірмою його прикажчиків. Водночас переговорник Путіна має становити найбільший інтерес для цієї комісії. Наполегливо закликаю голів фракцій підтримати проект Постанови про ТСК, який вноситься "Народним фронтом", і надати своїх кандидатів до її складу. Це принципове прецедентне питання: маємо захистити волевиявлення українців від "кремлівського карлика". Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Долженкова. Йому передали слово депутати Мороко та Гусак, тому регламент – 6 хвилин. Олександр Долженков, фракція "Опозиційний блок". Шановні громадяни, шановні колеги, зараз ми є свідками, спостерігачами, деякі – активними учасниками передвиборчої кампанії. Мова, віра, армія це три тези, якими оперується чинна коаліція, бо нічим іншим вони не можуть похизуватися. Оскільки економіка в руїні, інвестиційна привабливість - про неї навіть не говорять, тому що, дай Боже, зберегти тих інвесторів, які вже зайшли до 2014 року в Україну і вклали свої кошти в економіку України. "Мова. Віра. Армія". дуже, про релігію дуже багато зараз говорили під час проведення Об'єднавчого церковного Собору. Зараз Європа звертає увагу українців і українську владу про те як вони проводять свою державну політику щодо реалізації прав громадян України на вільне використання тією мовою, якою вони говорять. Що Президент, його команда, коаліція, фракції, які колись входили в коаліцію, які нібито себе називають опозиційними, але це все рівно прибічники коаліції, що вони пропонують Законі України "Про освіту", прийнятому ними, і що вони пропонують в Законі України про мову, який сьогодні розглядається профільним комітетом і який, можливо, може голосуватись завтра або в будь-якому випадку до президентських виборів? На цьому тижні Рада Європи прийняла резолюцію, якою ще раз застерегла Україну від насильницької українізації шкіл, від примусового змушування, примушування громадян України, які не володіють українською мовою, для яких є інша рідна мова, зокрема всім відомо, що більш ніж 50 відсотків громадян України є російськомовними. Для мене також зокрема російська мова є рідною мовою спілкування в побуті. Але при цьому Рада Європи говорить про те, що Україна вживає недемократичних важелів та інструментів щодо реалізації мовної політики. Про що вона, зокрема, закликає українську владу? Всім відомо, що у вересні минулого року був прийнятий Закон України "Про освіту", і там є така дискримінаційна, на думку Ради Європи, - це знову ж таки не тільки моя суб'єктивна думка, як можуть вважати дуже багато присутніх членів коаліції та Верховної Ради України, - Рада Європи говорить про те, що неприпустимо в тому вигляді, в якому прийнята Верховною Радою України редакція Закону України "Про освіту", її існування, цієї норми, оскільки вона грубо порушує права національних меншин. У нас до рішення Конституційного Суду України діяв Закон України про основні засади державної мовної політики. І у нас існували так названі регіональні мови. Регіональні мови – це мови, закріплені за національними меншинами. відповідно Конституційний Суд та чинне законодавство зазначило, що на виконання статті 10 Конституції України, де передбачено вільне використання та захист російської мови та інших мов національних меншин, зазначили про те, що можуть навчатися, застосовувати в закладах, в державних закладах, в органах місцевого самоврядування мови національних меншин. Що зараз пропонується? Зараз фактично чинна влада йде по шляху примусової українізації та нехтування прав національних меншин. Європейський Союз закликає реалізувати Рекомендації Венеціанської комісії № 902/2017 від 11.12.2017 року, в яких наголошується, що пункт 4 статті 7 не забезпечує вирішення проблеми для мов, які не є офіційними для Європейського Союзу, і зокрема для російської мови, яка є найпоширенішою мовою спілкування. Відзначається, що менш сприятливе ставлення до російської мови складно виправдати. І з цієї причини існує проблема дискримінації. Європейський Союз, Рада Європи, які є взірцем демократії, виходячи з ваших виступів, говорять: "Схаменіться! Не потрібно протягувати та реалізовувати явно дискримінаційні норми. Схаменіться, захистіть мови національних меншин". Таке враження складається, що Верховна Рада живе в якійсь паралельній реальності, вона не бачить, та й багато депутатів, які тут виступають українською мовою, в кулуарах починають спілкуватися російською мовою. Вони не бачать, що переважна частина суспільства України спілкується російською мовою. Окрім російської, є мови національних меншин: румунська, угорська мови. І відповідно чомусь ми румун та угорців вислуховуємо, і зараз навіть зареєстрований законопроект, який хоче чинна влада проштовхнути, але при цьому всі обмежуються офіційними мовами Європейського Союзу. Чиї інтереси ви захищаєте? Інтереси громадян, які просто вимагають елементарних гарантій реалізації їх... використовувати ту мову, якою вони спілкуються. Я ще раз зауважу: "Опозиційний блок" буде підтримувати цю законодавчу ініціативу, якщо право на захист російської мови буде втілено в цих законодавчих ініціативах. Дякую. Шановна ведуча, колеги! Сьогодні в Криму російськими окупантами здійснюються незаконні затримання, арешти, обшуки. Тиждень тому, 12 грудня, при перетинанні адміністративною межі між материковою Україною і тимчасово окупованим Кримом був незаконно затриманий, згодом заарештований, Едем Бекіров, 57 років, громадянин України, мешканець села Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області. Едем – громадський діяч, один із поважних людей Генічеського району, але він одночасно страждає низкою тяжких хвороб: цукровий діабет, ампутована нога, у цьому році переніс складну операцію на серці, йому встановили 4 шунти. звинувачують Едема Бекірова нібито у незаконному придбанні та зберіганні зброї та вибухових речовин. Лише вчора до нього було допущено адвоката і з'ясувалося, що за тиждень арешту Едема не відвідував лікар. Зрозуміло, що російські окупанти, ув'язнивши Едема, людину тяжкохвору, намагаються залякати кримських татар. Це є своєрідна помста кримським татарам за їхню допомогу незаконно затриманим українським моряком. Інше питання, на якому я хотів би закцентувати вашу увагу, це про те, що 14 грудня 2018 року у місті Фастові стався вибух на 4 поверсі п'ятиповерхового будинку. Внаслідок вибуху постраждали люди та відбулося руйнування житла цих людей. 30 квартир, в яких проживало 70 осіб, виведені з експлуатації, в них неможливо жити, це загрозливо для життя. Фастівська міська рада звернулася до Кабінету Міністрів України про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету задля забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок надзвичайної події техногенного характеру. Я хотів би, щоб мій виступ в цій частині вважався би депутатським запитом на адресу Прем'єр-міністра України. І дуже прошу Кабінет Міністрів негайно відгукнутися виділенням коштів на аварію, що трапилася у Фастові, і таким чином допомогти людям, які всередині зими і в такі холоди залишилися без житла. Дякую. Дякую вам. Отже, колеги, щоб не було потім будь-яких інтриг, ще два виступи, в нас залишається час. Це Іоффе передає Скорику, і Заліщук

Дозвольте мені від імені "Опозиційної платформи - За життя" поздоровити наших громадян з наступаючим Новим роком, з Різдвом Христовим. Сьогодні починається ціла низка новорічних і різдвяних свят, і хочеться побажати, щоб 2019 рік для наших громадян був набагато кращий, ніж 2018-й. На жаль, цей рік став черговим роком розчарувань для громадян України. На жаль, знову ж таки не виправдалися сподівання наших громадян на повернення миру в Україну. На жаль, Президент і парламент не мали політичної волі щодо активізації мирного процесу в Україні, активізації Мінських домовленостей, і, на жаль, ми маємо на сьогоднішній день загострення конфлікту на сході нашої держави. Президент і парламент в цьому році прийняли абсолютно грабіжницький бюджет на наступний рік. Цим бюджетом передбачено майже більше 400 мільярдів гривень на забезпечення зовнішніх запозичень нашої держави. І коли влада каже про те, що начебто це запозичення попередніх років, попередніх влад, це абсолютна неправда. Тому що, коли ця влада прийшла до влади,

Це абсолютно нереальна сума, і всі громадяни України відчувають на собі таку політику. Розмови про те, що яка перемога в тому, що ми отримали нарешті кредит від МВФу. Це абсолютна ганьба для держави, тому що ті умови, які мають виконуватися згідно Меморандуму МВФ, абсолютно непосильні для громадян України. В першу чергу це стосується тарифів на газ. Наша політична сила "Опозиційна платформа - За життя" і її лідер Юрій Бойко разом з низкою депутатів зареєстрували відповідний законопроект у Верховній Раді стосовно введення забезпечення нормальної ціни на газ, виходячи з ціни газу власного видобутку, виходячи з ціни імпортованого газу, і це однозначно можна зробити. І ми наполягаємо на тому, щоб цей законопроект був внесений в зал. Ми впевнені в тому, що, на жаль, вирішити питання, які стоять перед державою, можна тільки після президентських і парламентських виборів. ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 секунд. СКОРИК М.Л. Ми впевнені в тому, що в новому році Україна отримає нормальну владу, яка зможе принести Україні мир і економічний розвиток. Дякую. І заключний виступ. Оголосіть в мікрофон. Світлана Заліщук. Дякую. би поставити там картинку, ми домовились. Дивіться, шановні колеги, у вас на екрані губернатор Запорізької області – Костянтин Бриль. Нормальне заняття. Хоча губернатор області прифронтової міг би більш досконально використати свій час. Але проблема не цьому. Проблема навіть не в тому, що він поїхав на рибалку на катерах, які належать рибоохороні і придбані за місцевий бюджет. Проблема не в тому. Проблема в тому, що після того як губернатор поїхав фарширувати щуку, гульня продовжилася, і в результаті цього загинула людина.

Начальник рибної охорони Чайка, родич якийсь губернатора, не знаю, як він з Переяслав-Хмельницького опинився в Запоріжжі з начальником рибінспекції, катав на катері. Катер не справився з управлінням і вбив людину. І навіть не в цьому проблема, хоча це тяжкий злочин. Проблема в тому, що на сьогоднішній день цей начальник рибної охорони поновлений на посаді і вже у Фейсбуці і вже у Фейсбуці показує, що він на роботі. Скажіть мені, будь ласка, я звертаюся до Генерального прокурора, звертаюся до керівника поліції: як може так бути, що людина, яка причетна до вбивства, не покарана, а навіть навпаки вийшла на роботу і працює? Це страшна проблема. Ітак, я резюмую. Перше. Хай собі рибалить, але катера, на яких він рибалив, належать державі, куплені за державні гроші. Катер був не зареєстрований. Люди, які були на рибалці, були п'яні. Загинула людина! І, не дивлячись на це, начальник рибної охорони Дмитро Чайка сьогодні працює, розумієте! Ну, ви хоч забороніть їм у Фейсбуці показувати, не дразніть людей, розумієте! Цей у Фейсбуці показує, який він рибак, дурень, той показує: я вже на роботі, хто хоче на рибалку – вперед. Взагалі я не знаю, доки Адміністрація Президента буде дратувати Запорізьку область оцим Брилем, скажіть мені? Невже така незамінима людина? Невже нема нікого? Я не знаю, до того часу, як Бриль прийшов на посаду, область не знала такого. Навіть при Анісімові, при тому злодії, який при Януковичу був, були побори і податки значно менші. У мене все. Дякую. Отже, час для виступів від народних депутатів завершений. Але, колеги, хочу вас повідомити, що регламентний комітет прийняв рішення по проекту Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 06.12.2018 про прийняття в цілому як закону законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо правового підґрунтя для запровадження середньострокового бюджетного планування) (8044-П). Згідно закону після рішення комітету я маю невідкладно цю постанову поставити на розгляд Верховної Ради України. Тому запрошую і авторів, і представників регламентного комітету. Зараз ми переходимо

8044-П. І я запрошую до доповіді народного депутата України Андрія Іллєнка. Будь ласка, пане Андрій. Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", місто Київ. До вашої уваги проект Постанови Верховної Ради України про скасування рішення Верховної Ради України від 06.12.2018 про про прийняття в цілому як закону законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо правового підґрунтя для запровадження середньострокового бюджетного планування). Шановні колеги, ця постанова, вона була зареєстрована депутатами-свободівцями, оскільки під час розгляду цього питання, цього законопроекту у Верховній Раді України були грубі порушення Регламенту Верховної Ради. І це вже, на превеликий жаль, далеко не перший раз, на превеликий жаль, це вже набирає ознак системного явища. І мова йде конкретно про численні факти неперсонального голосування народних депутатів України, неособистого голосування народних депутатів України, тобто кнопкодавство, і також мова йде про порушення строків надання матеріалів народним депутатам України (стаття 117 Регламенту Верховної Ради України). Під час розгляду цього питання народний депутат України Левченко під час свого виступу при обговоренні поправок 17, 18, 39, 41, 54 та 110 звертав увагу головуючих на пленарному засіданні, під час розгляду цього питання, на порушення Регламенту Верховної Ради України, зокрема положень статті 117, під час підготовки до розгляду цього питання. Тому я закликаю народних депутатів України проголосувати за цю постанову, скасувати це рішення, яке було прийнято неправовий спосіб. Я зараз навіть не торкаюся змісту цього питання, хоча там теж багато про що можна сказати. Але ми повинні припиняти з цими фактами кнопкодавства, ми повинні припиняти з фактами порушення Регламенту, тим більше, що є вже практика Конституційного Суду, який відміняв рішення на підставі порушення процедури їх прийняття. Дякую. Дякую вам. До співдоповіді запрошується перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Пинзеник Павло Васильович, будь ласка. Шановний Голово, шановні колеги! У комітеті розглянута заява народного депутата Левченка Юрія до Голови Верховної Ради про усунення порушень вимог Регламенту, допущених під час прийняття рішення Верховної Ради щодо законопроекту 8044, і внесений ним проект Постанови реєстраційний номер 8044-П про скасування рішення Верховної Ради від 06.12.2018 року про прийняття в цілому як закону законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу. Народний депутат Левченко обґрунтував необхідність скасування відповідного рішення Верховної Ради неособистим голосуванням народних депутатів України, посилаючись на статтю 47 Регламенту Верховної Ради України і порушенням строків надання матеріалів народним депутатам України (це стаття 117 Регламенту Верховної Ради України). Про це він під час своїх виступів і зазначив при обговоренні поправок 17, 18, 39, 41, 54 і 110. Ми вже наголошували під час розгляду подібних постанов неодноразово на тому, що встановлення факту неособистого голосування народним депутатом… не розглядається комітетом, і має бути порушений вичерпно безпосередньо під час розгляду законопроекту в залі засідань в порядку, передбаченому 47-ю Регламенту. Крім того, ми також звертали увагу на те, що строки… що питання строків надання матеріалів до законопроекту до другого читання стосується попередньої підготовки до розгляду законопроекту і не є складовою процедури розгляду і голосування за нього. Це справедливо і до даної постанови, яку ми сьогодні розглядаємо. Відповідно до частини восьмої статті 48 Регламенту комітет ухвалив висновок на проект Постанови реєстраційний номер 8044-П і пропонує Верховній Раді визначитися щодо його прийняття чи відхилення шляхом голосування. Дякую. Дякую. Отже, колеги, прошу провести запис на виступи. Прошу взяти участь в обговоренні. Будь ласка.

українського парламенту, і восьма каденція, на жаль, не виняток. Якщо, справді, є підтвердження, що голосування за зазначений законопроект мало ознаки кнопкодавства, безумовно, це має бути проголосовано. Але хотілось би сказати декілька слів щодо змісту самого закону, вірніше, проекту Закону про впровадження середньострокового бюджетного планування. Я переконаний, що без відповідальності чиновників, зокрема Міністерства фінансів, даний закон буде мати мало сенсу. Зверніть увагу хоча б, що відбувається з цифрами дефіциту Пенсійного фонду. Пам'ятаєте, як частина депутатського корпусу голосувала за так звану пенсійну реформу Гройсмана, де ставилося на меті це стабілізувати дефіцит Пенсійного фонду на відмітці 139 мільярдів гривень. Більше того, в бюджетній трирічній резолюції, яка була подана тоді урядом, зазначалося, що дефіцит Пенсійного фонду буде становити протягом 2018-го, 2019-го і на відмітці 139 мільярдів гривень, але вже цього року внаслідок, зокрема, колосальних прорахунків і Міністерства соціальної політики, і Міністерства фінансів депутати вже збільшили дефіцит Пенсійного фонду цього року до 150 мільярдів Більше того, в бюджеті 2019 року затверджено так само цим парламентом на наступний рік, дефіцит Пенсійного фонду передбачається на відмітці 167 мільярдів гривень, і це не кінець. А це означає, колеги, що і дальше всі прорахунки Міністерства фінансів, Міністерства соціальної політики будуть покриватися в ручному режимі Кабінетом Міністрів за рахунок коштів платників податків. Тому, колеги, без впровадження відповідальності конкретних міністрів за нездатність, неспроможність обрахувати елементарні цифри, цей закон, на жаль, буде мати мало сенсу. Дякую.

блок" буде підтримувати зазначену постанову. Тобто ми проти того, щоб чинна влада, коаліція говорили про якесь середньострокове планування. Що таке "середньострокове планування"? Це планування на три роки: на бюджетний період і два планових, що слідують за бюджетним періодом, строки. Але чому ми проти? Звичайно, стабільність бюджетної політики – це дуже добрий елемент… елемент… невід'ємний елемент бюджетної державної політики. Але ми проти популізму та замилювання очей людям - простим українцям, тому що чинна влада і чинна коаліція бюджетний процес порушує. Відповідно до чинної редакції бюджетного законодавства ви порушуєте, Кабінет Міністрів України порушує строки внесення бюджетних резолюцій, Кабінет Міністрів України порушує строки розгляду бюджету, Верховна Рада України при розгляді порушує процедуру, визначену Регламентом для розгляду відповідного закону про Держбюджет на наступний рік. А що стосується суті бюджету, який був прийнятий на наступний рік, так нічого втішного для громадян України немає, адже 40 відсотків дохідної частини бюджету буде іти на виплату кредитів та процентів нашим стратегічним партнерам. Це ті кошти, які могли би використані бути на розвиток інфраструктури, соціальної допомоги громадянам, рівень доходу яких є набагато нижчим, ніж той, який був в 2013 році. Як би вони не говорили про те, що попередники були погані, але цифри говорять самі за себе. За рівнем ВВП, за рівнем економічного розвитку та рівнем соціального забезпечення п'ятирічне правління чинної влади себе не виправдало та не досягло тих показників, які були в 13-му році. Тому прошу підтримувати цю постанову та скасувати цю законодавчу ініціативу. Дякую. Від "Блоку Петра Порошенка" Мельник Сергій Іванович. 10:50:53 МЕЛЬНИК С.І. Шановні колеги, я все-таки хотів би звернутися до вас з пропозицією не підтримувати зазначену постанову, оскільки цими змінами до Бюджетного кодексу ми робимо перший і дуже важливий крок переходу на середньострокове планування, і саме головне, це дасть можливість в наступному році вперше прийняти нам бюджетну декларацію, і перейти від бюджетної резолюції визначення основних напрямів бюджетної політики на наступний рік, від резолюції, де були, як завжди, лунало багато критики, одні лозунги, до декларації. І це дасть можливість потім не спорити тут в залі про заходи підтримки сільгоспвиробників, і кожен рік ми покладаємо великі надії на профільне міністерство і профільний комітет, а саме зал буде визначати механізми і інструменти по тих чи інших заходах, по тих чи інших напрямах бюджетної підтримки і визначення бюджету як інструменту підтримки економіки України. Тому я все-таки прошу вас не підтримувати зазначену постанову і дати можливість Міністерству фінансів наступний рік зробити бюджетну декларацію. Це дасть нам можливість потім по факту її допрацювати. Звичайно, є багато, скажімо, критики по формі, по змісту. Але у разі подання по новій формі це буде для нас можливість її допрацювати і зробити наступний крок до зміни формування бюджету, державного бюджету України. Дякую. Дякую. Від "Народного фронту" голова фракції Максим Бурбак. 10:52:42 БУРБАК М.Ю. Шановні колеги, фракція "Народний фронт" не буде підтримувати дану постанову. Ми бачимо, в черговий раз хочуть заблокувати прийняття бюджету, прийняття дуже важливих законопроектів для України. Самі не голосують за бюджет, але потім реєструють такі постанови. Тому вважаю, що середньострокове бюджетне планування – це крок вперед в бюджетному процесі і в реформуванні самого бюджетного процесу, і підготовки бюджету до розгляду. Тому, шановні колеги, ще раз прошу всіх не підтримувати дану постанову, і тому голосуємо зараз і переходимо до наступного питання. Дякую. Дякую. Чи мають ще намір виступити? Будь ласка, від "Батьківщини" Сергій Соболєв. І хто має намір виступити, просто дайте інформацію. Шановні колеги, от мене дивує, ви в бюджетну ніч проголосували за створення реєстраційної мафії в Україні. Ви всі доповіли своїм виборцям, що для того, щоб продати будь-яку річ в Україні, ви повинні будете реєстраційній мафії, приватним підприємцям заплатити мінімум тисячу гривень за те, щоб перевірити, як проведена реєстрація. Ви всі розказали це своїм виборцям, як з вами поділили ці два мільярди, які ви отримаєте від цього? З кожним із вас поділили! Ви знаєте, що тепер нотаріус для того, щоб заключити сдєлку (це, дякуючи вам, в бюджетну ніч) повинен звертатися до приватної структури, щоб взяти довідку, що реєстраційна служба, яка дала оцінку майна, не збрехала? Вам не совісно, що тепер тисячу гривень в найменшому селі за те, щоб продати елементарну річ, ви, народні обранці з фракцій більшості, з інших, хто підголосовував, проголосували за те, щоб тисячу гривень брати з кожної сдєлки? Вам не совісно? І ви після цього далі голосуєте. Та прийдіть сюди, покайтесь усі за те, що ви наробили! За те, як прикрилися так званим бюджетом, а проголосували 2 мільярди гривень. І після цього міністр юстиції дає доручення нотаріусам збирати з кожного громадянина 590 гривень за ще одну довідку. У вас є совість?! Я подивлюсь, як ви поїдете на округи, як ви поїдете агітувати. Список кожного, хто голосував за зміни до Бюджетного кодексу, це вирок вам, тим, хто вирішив… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. Отже, колеги, чи є ще бажаючі виступати від фракцій, груп? Обговорення завершене. І ми переходимо до прийняття рішення, колеги. Прошу всіх приготуватись до голосування, зайняти робочі місця. Отже, нагадую: хто підтримує закон – не голосує за постанову, хто хоче скасувати закон і вважає це правильним – голосує за постанову. І я ставлю на голосування проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 06.12.2018 про прийняття в цілому, як закону законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо правового підґрунтя для запровадження середньострокового бюджетного планування) (№ 8044-П) в цілому. Хто підтримує прийняття даної постанови, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги.

За-49 Рішення не прийнято. Колеги, і це дає змогу мені сьогодні невідкладно підписати проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо правового підґрунтя для запровадження середньострокового бюджетного планування), і я зроблю це невідкладно після закінчення пленарного сесійного засідання. Отже, постанова відхилена. Хочу вам повідомити, що в президію надійшло звернення від двох фракцій, "Самопомочі" і "Батьківщини", на перерву, вони готові замінити перерву на виступ. І після того, колеги, за нашою щорічною традицією я запрошу в зал представників скаутської організації "Пласт" для вручення Віфлеємського вогню. І тому я прошу всіх зайти в зал, через 3-4 хвилини я запрошу "пластунів" і буде правильним, якщо всі повернуться в зал під час цієї урочистої події. Зараз від двох фракцій я запрошую до виступу Єгора Соболєва. Будь ласка, 3 хвилини.

Є.В. До мене звернулася активістка "Автомайдану" Катерина Бутко і попросила озвучити ці факти на парламентській трибуні. Дуже важливо, щоби люди знали, що прямо зараз діючі судді мають делегувати до Вищої ради правосуддя 4 своїх представників. Вища рада правосуддя – це головний орган для відбору і покарання суддів, які не відповідають стандартам доброчесності, які не здійснюють правосуддя. І одна з проблем, яка не вирішена цим парламентом, яка не вирішена Президентом, - це наповнення Вищої ради правосуддя принциповими людьми. Коли люди приходять в суди і не можуть там отримувати закон, коли приходить бізнес і не може отримати захист прав власності, врешті-решт це все покривається і управляється з Вищої ради правосуддя. "Автомайдан" просить звернути увагу на кандидатів, які претендують, щоб бути делегованими від суддів до Вищої ради правосуддя. Це судді, на яких нема де тавра ставити. Це судді, які брали участь в репресіях майданівців. Це судді, які всі без виключення не можуть пояснити своє майно. Я хочу навести тільки один приклад. В подарунок квартира і паркомісце в самому центрі столиці. Будинок класу "Липська вежа" на вулиці Інститутська. Вартість подарунку - від 20 до 50 мільйонів гривень. Ось які люди хочуть представляти суддів у Вищій раді правосуддя. Ясно, що якщо вони туди потраплять, вони будуть далі покривати корупцію і далі покривати неправосуддя. На жаль, те саме хоче зробити і Генеральний прокурор Юрій Луценко. За Конституцією він має право разом з іншими прокурорами делегувати двох представників прокуратури до Вищої ради правосуддя. Що цікаво, це має бути в квітні зроблено за порядком, за процедурами, які установлені. Але Юрій Луценко чомусь поспішає, очевидно, переживає за результати президентських виборів, як думають представники "Автомайдану", і не лише вони. І так само всі п'ятеро кандидатів, які хочуть бути представниками прокуратури у Вищій раді правосуддя, не пройшли перевірку доброчесності з боку громадськості. Я прошу спікера парламенту доручити антикорупційному і правовому комітету Раду взяти ситуацію під контроль і разом з антикорупційним бюро допомогти не допустити… ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, так? Отже, шановні колеги, я прошу народних депутатів зайти в зал. Я запрошую всіх народних депутатів в зал. Колеги, поверніться в зал, зараз будуть заходити пластуни, особливо там, де вони будуть заходити, якщо не важко. Будь ласка, займіть робочі місця. Шановні народні депутати, з 1986 року в усьому вільному християнському світі існує прекрасна передріздвяна молодіжна акція: скаути з різних країн світу запалюють вогонь від лампадки у Вифлеємі на місці народження Ісуса Христа і роздають його, аби він до Різдва потрапив у кожну родину. Цей вогник передають до храмів, державних установ, лікарень, дитячих будинків. Українські пластуни розповсюджують цей вогонь в Україні. Знаково, що вони повезуть цей вогонь на передову для наших українських захисників, щоб воїни, які перебувають далеко від своїх родин, змогли відчути дух Різдва. Запрошую пластунів внести Вифлеємський вогонь миру з місця народження Ісуса Христа до зали пленарних засідань. І, колеги, давайте привітаємо наших пластунів оплесками. (Оплески) Прошу запросити.

Вифлеємський вогонь миру – це важливий різдвяний символ, і пластуни вже 20 років поширюють його в школи, церкви, державні установи, громадські організації і на Донбас для того… на передову, щоб він символічно зігрівав наших воїнів. Дуже важливо, щоб цей вогник як символ Різдва потрапив до кожного, хто у ці різдвяні дні не може бути вдома, у колі родини. Поширюючи цей вогонь, скаути усього світу мають на меті поширити та нагадати про важливість добра, любові, єдності та миру. В буденному житті ми можемо забувати про ці важливі речі, проте вони і надалі залишаються актуальними, особливо в очікуванні Різдва. Рівно 30 років тому, у 1988 році, у підпільній молодіжній газеті "Спадщина", яка видавалась у Львові, Андрій Парубій написав статтю про потреби відродження молодіжної скаутської організації "Пласт". І сьогодні від імені Національної скаутської організації України "Пласт" висловлюємо подяку Голові Верховної Ради України Андрію Парубію, почесному пластуну та людині, яка стояла біля витоків відродження "Пласту" в Україні, і за підтримку українського скаутського молодіжного руху. Дякуємо всім народним депутатам, які усвідомлюють важливість підтримки молодіжного скаутського руху, і всім, хто допомагає "Пласту" для виховання майбутніх лідерів в Україні. Ми хочемо передати Голові Верховної Ради і всьому парламенту цей Вифлеємський вогонь як символ любові, добра та єдності. Нехай він вас надихає на мудре рішення для блага нашої держави, а також дарує різдвяну радість в очікуванні народження Христа. Дякуємо! СКОБ і слава Україні!

Шановні колеги, Національна скаутська організація "Пласт" є однією з найбільших і найдавнішою молодіжною організацією в Україні. Український "Пласт" існує вже понад 100 років. В час створення "Пласту" в його лавах були соті і тисячі українських лідерів. Серед них такі видатні особистості, як головний командир УПА Роман Шухевич, як провідник ОУН Степан Бандера, курінь "Червоної калини", всесвітньовідомий економіст Богдан Гаврилишин, кардинал Любомир Гузар. І я від імені парламенту за заслуги перед українським народом нагороджую "Пласт", Національну скаутську організацію України, Почесною грамотою Верховної Ради України. Вітаю "Пласт"! Сильно, красно, обережно, бистро

дякую вам, дітки! Дякую вам, пластуни! Успіхів вам і перемоги всім нам! СКОБ! Слава Україні!

Колеги, кожен зможе взяти Вифлеємський вогонь від Верховної Ради у свої домівки. Але ми продовжуємо нашу роботу непросту. І, колеги, в нас сьогодні, як ми і домовлялись на Погоджувальній раді, проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству. Я нагадаю, на Погоджувальній раді звернувся голова комітету з тим, щоб цей законопроект, який достатньо об'ємний і має велику кількість правок, ми змогли розглянути сьогодні правки його, а завтра проголосувати. Хочу нагадати, завтра у нас буде один з двох блоків на розгляді – це блок питань аграрної політики. І в тому блоці ми розглянемо і усі питання, які стосуються продовження мораторію на продаж землі. Але щоб завтра ми не забирали півтори-дві години розгляду, ми спільно на Погоджувальній раді домовились, що сьогодні ми розпочнемо розгляд проект Закону 8121, щоб завтра ми змогли проголосувати і прийняти по ньому рішення. я оголошую про перехід до розгляду проекту Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству (№ 8121). І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Кулініча Олега Івановича. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги! На ваш розгляд виноситься підготовлений до другого читання проект Закону України про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству (реєстраційний номер 8121). Хочу нагадати, що законопроект направлений на усунення тих проблем в законодавстві, що провокують рейдерство в аграрній сфері. Сьогодні це є величезною проблемою у галузі. Ми маємо численні випадки, коли без відома учасників сільськогосподарських підприємств змінюється склад їх учасників. Поширеною схемою, на жаль, є державна реєстрація поверх старих договорів оренди землі нових договорів з іншими орендарями. Законопроект є комплексним і містить ряд заходів, направлених на боротьбу з цим ганебним явищем. Зокрема власникам земельних ділянок та учасникам господарських товариств надається можливість встановлення за власною ініціативою обов'язковості нотаріальної форми усіх документів щодо транзакцій із цими об'єктами. Вказані обтяження будуть внесені до державних реєстрів. Все це буде відбуватись добровільно, через підписання власником відповідної вимоги у нотаріуса, і дозволить їм застрахувати себе від підроблення підписів на договорах оренди землі та зміни учасників господарських товариств. Також, що дуже важливо, законопроект зобов'язує уряд за кошти державного бюджету провести інвентаризацію усіх земельних ділянок, інформація про які відсутня у Державному земельному кадастрі. На сьогодні мова йде про майже 20 відсотків від загальної кількості сформованих земельних ділянок. Це біля 8 мільйонів земельних ділянок. Відомості про них сьогодні, на жаль, є лише у паперовій формі, і в електронній базі Державного земельного кадастру вони не відображаються. Законопроект Державного земельного кадастру… законопроект передбачає обов'язок уряду організувати проведення землевпорядних робіт і внесення відомостей про них до кадастру у формі електронних документів. Наповнення кадастру відомостей про такі земельні ділянки зробить неможливим значну кількість рейдерських схем із захоплення цих земель, у тому числі і подвійну реєстрацію договорів оренди землі. Законопроект також повністю автоматизує відносини між Державним земельним кадастром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно. Зараз ці взаємовідносини проходять у полуавтоматичному режимі, вони обмінюються між собою запитами та відповідями. Наприклад, здійснюється реєстрація оренди землі, реєстратор запитує у кадастру, чи є старі договори оренди. На практиці на запит відповідь може прийти невчасно або не прийти взагалі. В результаті поверх старого договору реєструється новий, з іншим орендарем. законопроекті передбачена автоматична взаємодія, вся необхідна інформація буде підтягуватися сама, без втручання людини, тому ми робимо технічну неможливість зловживань. Законопроект також передбачає, що з кадастру можна буде одержати витяг, у якому буде вся інформація про земельну ділянку і кадастрові відомості, офіційні відомості… доповідач просить додати йому часу для доповіді. Я думаю, ніхто не буде заперечувати, це важливий законопроект. Будь ласка, 5 хвилин. Олег Іванович, будь ласка. Дякую. Законопроект також передбачає, що з кадастру можна буде одержати витяг, у якому буде вся інформація про земельну ділянку і кадастрові відомості, і офіційні відомості Державного реєстру прав. Це реальний принцип єдиного вікна. До того ж законопроект надає можливість одержати будь-яку інформацію з Державного земельного кадастру в електронній формі. Людина через Інтернет за паперовим документом зможе це зробити. Людина оплачує відповідні відомості - і зразу ж онлайн одержує витяг, їздити за паперовими документами нікуди не потрібно буде. Паперові витяги, які у нас, на жаль, часто підробляють, мають відійти в минуле, їх не повинно взагалі бути. Дуже суттєві зміни передбачені цим законопроектом щодо державної реєстрації оренди землі. Сьогодні реєстр речових прав на нерухоме майно у нас побудований виключно на заявницькому принципі. Що це означає? Строк договору оренди землі давно закінчився, а у реєстрі він буде вічно рахуватись як чинний до того моменту, поки одна із сторін не подасть заяву про реєстрацію припинення договору. Законопроект змінює це явище. Реєстрація буде чітко прив'язана до строків оренди. Всі відомості про оренду будуть в реєстрі виключно до тієї дати, яка зазначена в договорі оренди. Вносяться законопроектом також суттєві зміни до процедури поновлення договорів. Сьогодні ми маємо ситуацію, коли замість письмових пропозицій орендаря про поновлення договору власнику відсилаються пусті конверти В результаті ми часто взагалі не можемо сказати, чи є договір оренди, чи ні. Цим широко користуються рейдери. Законопроект наводить лад у цьому питанні, і весь процес поновлення буде проходити через реєстр прав. Якщо договором передбачена автоматично пролонгація, то кожна із сторін зможе відмовитись від поновлення, подавши заяву до реєстру. Якщо заява подана - договір виключається з реєстру, якщо ні - реєстр фіксує той факт, що договір поновлений. Крім викладених положень, законопроект містить ще багато інших новацій, які направлені на боротьбу із рейдерством. Сподіваюсь, вони сприятимуть наведенню ладу у цих питаннях. часу прийняття законопроекту в першому читанні суб'єктами законодавчої ініціативи було подано до комітету 188 поправок та пропозицій. З них пропонується врахувати повністю, частково або редакційно 113, відхилити - 75. Від імені комітету хочу подякувати працівникам секретаріату комітету, всім членам аграрного комітету, які провели величезну роботу і напрацювали комплексний законопроект. Хочу подякувати також представникам Держгеокадастру, Міністерству юстиції, профільним асоціаціям, які приймали дуже дуже активну участь в підготовці законопроекту до другого читання. І якраз прийняття його на часі, тому що маємо безліч звернень від профільних асоціацій, від обласних державних адміністрацій, від фермерів, від аграріїв, які давно просять, щоб цей законопроект став нарешті законом і ми дійсно захистили наших фермерів, наших аграріїв від такого ганебного явища як рейдерство. На мій погляд, законопроект вийшов збалансованим, гарним, тому звертаюся до вас, шановні колеги, підтримати законопроект, рекомендувати Верховній Раді України прийняти його у другому читанні та в цілому як закон. узгодження тексту законопроекту з представниками фракцій. Є позиція фракції "Батьківщина" щодо перенесення строку набрання чинності змінами до Земельного кодексу України щодо порядку проведення електронних земельних торгів: до 1 січня 2020 року. Зараз проводиться пілотний проект з цих торгів, і потрібен час, щоби можна було завершити цей проект і оцінити його результати. Я вважаю, що цілком логічна пропозиція, тому під стенограму я хотів би, щоби дійсно ця пропозиція була врахована і цей термін був передвинутий на 01.01.2020 року. Тому комітет з такою пропозицією погоджується. З урахуванням великого обсягу законопроекту, прошу доручити комітету разом з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України здійснити техніко-юридичне доопрацювання цього законопроекту. Дякую за увагу. І прошу вас, шановні колеги, підтримати цей законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, даний законопроект має більш як 200 правок. Я буду називати номери правок, і відповідно, хто буде мати намір намір виступити чи поставити на підтвердження, шляхом піднімання руки зможе це повідомляти. Отже, 1-а. Не наполягає. 2-а. Не наполягає.

"крім земель державної та комунальної форми власності". Поясніть, будь ласка, чому комітет не підтримав дану поправку. На мій погляд, вона би гармонічно влилася в тіло законопроекту. Дякую. Дякую, пане Андрію. Поправка 5 пропонує заборонити державі та територіальним громадам встановлювати обов'язковість нотаріального посвідчення договорів про встановлення земельного сервітуту. Проте, на думку комітету, держава й громади повинні мати ті самі засоби боротьби з рейдерством, що і приватні власники. Тому логічно, що комітет відхилив дану поправку. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Так? Прошу народних депутатів проголосувати.

За-57 Рішення не прийнято. І наполягає народний депутат Мартовицький. Прошу. Також поправка номер 5. 11:23:13 МАРТОВИЦЬКИЙ А.В. Дякую. Народний депутат Мартовицький, 36 виборчий округ, Павлоград, Тернівка, Першотравенськ (Павлоградський район), фракція "Опозиційний блок". В рішенні комітету є пропозиція: "Власник земельної ділянки також може встановити вимогу нотаріального посвідчення договору про встановлення земельного сервітуту та скасування таких вимог". Я пропоную і кажу про те, що норма не має поширюватися на земельні ділянки державної та комунальної форми власності, оскільки фактичне запровадження можливості встановлення обов'язковості нотаріального посвідчення договору призведе до здорожчання вартості сервітуту, як в державному… комунальному бюджеті не будуть передбачені витрати на це, то вони будуть покладені на користувачів сервітуту. Тому я пропоную і вимагаю поставити 5 поправку

держава і територіальні громади повинні мати ті ж засоби для боротьби з рейдерством, що й приватні власники. Тому цілком логічно, що комітет вашу правку відхилив. Дякую. Дякую. Я так розумію, що ми проголосували вже, правильно, стосовно 5 поправки ми вже визначались. Це "за" було 57 голосів, вже було голосування стосовно цієї поправки. Рухаємося далі. Наступна поправка - номер 6. Прошу, народний депутат Пташник. Шановні колеги, я би хотіла звернути увагу, що даною редакцією законопроекту пропонується така норма, як те, що власник може встановити вимогу про посвідчення, нотаріальне посвідчення договору. І ця вимога буде вважатися одностороннім правочином. Я розумію абсолютно ідеї запобігати рейдерству тих, хто розробляв цей законопроект, але хочу сказати, що з точки зору цивілістики це абсолютний нонсенс і абсурд. Адже почитайте, будь ласка, що таке правочин, що вважати одностороннім правочином, і, напевне, ви зрозумієте, що одностороннім правочином Я не дуже розумію, як це буде діяти на практиці і чи врахували ви відповідні зміни і всього цивільного законодавства, адже багато чого потрібно було тоді внести.

з підроблення підписів на таких договорах, тим більше це абсолютно відбувається добровільно. І ми вважаємо, більшість членів комітету, які прийняли таке рішення, що це буде дієвим засобом боротьби із рейдерством. Тому й комітет вашу поправку відхилив. Дякую. Наступна поправка - номер 7. Прошу, народний депутат Семенуха. А, я перепрошую, так. Ви наполягаєте, народний депутат Пташник наполягає на голосуванні. Прошу голосувати.

Разом з тим, в Цивільному кодексі передбачено, що на вимогу фізичної або юридичної особи будь-який договір за її участі може бути посвідчений нотаріально. Тобто нотаріус не може відмовити в такому посвідченні, якщо це буде вимога хоча б однієї сторони договору. Тому пропоную узгодити це питання, адже не можна допустити колізії подвійного трактування на законодавчому рівні, інакше цей закон будуть використовувати відповідно до інтересів окремих осіб, чого не можна допустити. Прошу підтримати. Дякую. Поправка 7 практично дублює 6 поправку, і логіка комітету була слідуюча, що якраз добровільне посвідчення є таким дієвим засобом боротьби з рейдерськими схемами, які, на жаль, існують сьогодні. Повторюю, добровільне. І тому з цієї логіки комітет відхилив вашу правку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Прошу народних депутати підтримати, поправка номер 7. За-52 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 8. Народний депутат Пташник, прошу. Ця поправка також стосується встановлення і визначення вимоги нотаріального посвідчення як одностороннього правочину. Я хочу звернути увагу на те, що про дану проблему і ті проблеми, які виникнуть після прийняття цього законопроекту, звертало увагу і Головне науково-експертне управління, і Головне юридичне управління. І вони також говорили про те, що це призведе до абсолютного нерозуміння законодавства і це абсолютно втручається в норми цивільного законодавства. І я думаю, що, якщо ви запитаєте науковців, які цивільним законодавством займаються багато-багато років, то вони будуть дуже здивовані від такої конструкції. Тому я вам пропоную або робити зміни комплексно і вносити абсолютно відповідні зміни у все законодавство, або не втручатися і не змінювати концепцію і логіку того, що потрібно вважати правочином, а що є відповідною вимогою. Дякую. Дякую. Прошу комітет прокоментувати. 11:29:45 КУЛІНІЧ О.І. Той же самий коментар, що і по 6 правці. Я хотів би зазначити, що ця норма повністю узгоджена і з Міністерством юстиції, і з Нотаріальною палатою. я думаю, що ніяких колізій в разі прийняття, (а я сподіваюсь, що цей законопроект буде прийнятий як закон), не буде, і він буде нормально працювати. І це дійсно буде дієвим захистом в боротьбі із рейдерськими схемами. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Прошу народних депутатів визначитися.

"За домовленістю сторін договори про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови можуть бути посвідчені нотаріально". що норма не має поширюватись на земельні ділянки державної та комунальної форм власності, оскільки фактичне запровадження можливості встановлення обов'язковості нотаріального посвідчення договору призведе до здорожчання вартості сервітуту. А так як в державному комунальному бюджеті не будуть передбачені витрати на це, то вони будуть покладені на користувачів сервітуту. Я прошу поставити мою поправку на підтвердження. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу комітет прокоментувати. Дякую. Правка 9 пропонує заборонити державі та територіальним громадам встановлювати обов'язковість нотаріального посвідчення договорів емфітевзису та суперфіцій. Проте, на думку комітету, держава і громади повинні мати ті ж засоби для боротьби з рейдерством, що й приватні власники. Тому логічно, що комітет відхилив вашу правку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Народний депутат наполягає на голосуванні. Прошу визначатися. Поправка номер 9.

Ця поправка також стосується скасування необхідності нотаріального посвідчення вимоги як окремого правочину. Ви тільки що зазначили, що ця ідея підтримується і Міністерством юстиції, і Нотаріальною палатою, тому я хотіла би почути від вас коментар. Яким чином… Це буде окрема нотаріальна дія і відповідно ця нотаріальна дія окремо потребуватиме окремої процедури архівування, яку потрібно буде нотаріусам вчиняти, окремо потрібно буде збирати документи, які будуть відповідно встановлювати особу, і купу паперових документів підкладати під цю нотаріальну дію. Крім того, це додаткові обтяження також на наших громадян накладе, адже це і відповідно додаткові кошти за цю процедуру вчинення нотаріальної дії потрібно буде платити. Яким чином це врегульовано в законопроекті? Які нормативні підзаконні правові акти вже розроблені для того, щоб це застосувати це застосувати на практиці? Дякую. добровільне посвідчення нотаріальне воно абсолютно логічне для договорів емфітевзису та суперфіцій. І, на думку комітету, держава, і територіальні громади повинні мати ті ж самі засоби боротьби з рейдерством, що і приватні особи. Тому комітет цю правку відхилив. Хотів би також зазначити, що законопроектом внесені комплексні зміни до Цивільного кодексу, тому все це узгоджується із цивільним законодавством. Абсолютно ніяких додаткових паперових бумаг, я думаю, що на практиці не буде. І ми консультувалися і з Нотаріальною палатою, і з приватними нотаріусами, і не одну провели зустріч із Міністерством юстиції. Це буде нормально працювати на практиці, захистить наших аграріїв від рейдерських схем і захоплень. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні, так? Прошу депутатів визначатися.

Не наполягаєте. Добре. Наступна поправка - номер 13. Відхилена. Народний депутат Пташник, ви наполягаєте? Не наполягає. Добре. Наступна поправка - номер 14. Народний депутат Бакуменко, прошу. Народний депутат Бакуменко, "Блок Петра Порошенка". Правка 14. Даною правкою пропонується уточнити редакцію абзацу другого частини першої статті 123 Земельного кодексу України, а саме, що рішення розпорядників земель державної та комунальної власності при передачі їх у користування може прийматися не лише на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, а також на підставі іншої передбаченої цим кодексом документації із землеустрою, за якою здійснювалось формування земельних ділянок. Ми розуміємо, що дана правка подана з порушенням вимог статті Регламенту 116. Але, як на вашу думку, чи достатньо врегульований в статті 123 Земельного кодексу України перелік видів документів із землеустрою, на підставі якого розпорядники земель державної і комунальної власності приймають рішення про передачу їх у користування? Можливо, є необхідність уточнити, що рішення може прийматись так, що на підставі іншої передбаченої Земельним кодексом документації землеустрою, за якою здійснювалось формування земельних ділянок? Прошу комітет прокоментувати. цього законопроекту. Тому цілком логічно, що комітет цю правку відхилив. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Прошу голосувати. За-35 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 15, народний депутат Івченко. Ви наполягаєте? Ні. Наступна поправка Народний депутат Мартовицький. Дякую. Народний депутат Мартовицький, фракція "Опозиційний блок". Я пропонував підпункт 5 пункту 1 законопроекту виключити. Тому що фактично запропоновані в законопроекті зміни призведуть до збільшення фінансового навантаження на суб'єкти господарювання у випадку придбання ним прав на земельну ділянку на конкурентній основі. Комітет відхилив мою пропозицію. Тому я прошу доповідача розповісти, чому це відхилено, і поставити мою пропозицію на підтвердження. Дякую. Дякую. Прошу комітет прокоментувати. 11:37:53 КУЛІНІЧ О.І. Дякую. Поправка 19 пропонує виключити із законопроекту норму щодо підвищення гарантійного внеску при проведенні земельних торгів. Проте вказана норма направлена на боротьбу зі зривом земельних аукціонів. Я думаю, що всі, хто з цим якимось чином зв'язаний чи цікавиться, знає, що на сьогодні гарантійний внесок є дуже малий. Є дуже багато випадків, коли певна особа виграє аукціон, але відмовляється сплачувати орендну плату. От, наприклад, в Полтавській області таких випадків було дуже багато, і не тільки в Полтавській області. Це серйозна проблема. Тому і за статистикою Держгеокадастру, яку ми брали, ми цікавились, такі випадки складають чверть від усіх проведених аукціонів. Законопроект збільшує гарантійний внесок від 5 до 50 відсотків стартового розміру орендної плати. В разі відмови переможця укласти договір оренди ця сума не буде йому повернута. Я вважаю, що це абсолютно логічно і правильно. І це дасть можливість уникнути тих зловживань, які, на жаль, зараз є при проведенні земельних торгів. І, дійсно, будуть вигравати ті… І, дійсно, будуть вигравати ті, хто планує обробляти цю земельну ділянку, а не зловживати на земельних торгах і не порушувати законодавство, і будуть давати можливість тим, хто цього хоче, щоб вони, дійсно, вигравали і обробляли цю земельну ділянку. Дякую.

21 поправка народного депутата Кулініча. Прошу народному депутату Івченку включити мікрофон.

І ми завжди говоримо про підсилення ролі місцевого товаровиробника, який фактично має і займатися обробленням відповідної там земельної ділянки, приймати, мати право на участь, саме місцевий товаровиробник, в електронних торгах на певній місцевості. І дякую вам, що ви говорите про те, що ми будемо відтягувати, скажімо, на рік проведення електронних торгів. Але скажіть, будь ласка, чому ви не запроваджуєте саме пріоритет місцевого товаровиробника під час участі фактично як конкурсант на електронних торгах? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу комітет прокоментувати. Я дякую вам, пане Вадиме, за участь безпосередньо вашу у розробці даного законопроект, підготовці його до другого читання. Що стосується електронних торгів, то ваша пропозиція, я її зачитав під стенограму, комітет її підтримує, щоб ми цю норму відтермінували до 01.01.2020 року. А щодо допущення місцевих виробників, ну, це треба обговорювати, можливо, або на рівні підзаконки, або окремим законом, тому що повинна бути рівна конкуренція і ми не повинні порушувати ні Конституцію, не повинні порушувати права громадян, які бажають обробляти цю земельну ділянку і давати гарну рентну плату, навіть якщо це не місцевий агровиробник. Тому тільки з цієї логіки комітет цю правку відхилив. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні, народний депутат Івченко? Ні? КУЛІНІЧ О.І. Вона врахована. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я розумію, що вона врахована, але чи була вимога на підтвердження? Дякую. Рухаємося далі. Правка номер 22, народний депутат Пташник. У мене позначено, що поправка відхилена. Чи ви наполягаєте? Прошу, включіть мікрофон, будь ласка. 11:42:18 ПТАШНИК В.Ю. Там насправді ця поправка врахована по суті. Тому я думаю, що це помилка в таблиці, і просто секретаріату уважніше треба подивитися таблицю і "відхилено" поміняти на "враховано по суті". Дякую. Тому не наполягаю.

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановний доповідач, я хотів зауважити, знаєте, ми завжди говоримо про правила, деякі правила обігу земель. Так ось, хочу вам нагадати, що в цих правилах обігу в будь-яких країнах є певні пріоритети. якщо у Франції, ти не можеш взяти земельну ділянку, якщо ти не орендуєш 9 років. Якщо у Данії, то ти маєш проживати не далі ніж 17 кілометрів від знаходження цієї земельної ділянки. Що це означає? Це означає, аби ми в цих правках про електронні земельні торги віддали пріоритет саме, наприклад, обласним товаровиробникам, які мають право участі безпосередньо на електронних торгах, ми б віддали вже певні пріоритети. А так у нас трапляється ситуація, що в Києві, в Києві саме сидить псевдофермер, приймає участь в усіх електронних торгах і потім бере цю земельну ділянку. А реально він віддає ці земельні ділянки в суборенду тим фермерам, які працюють на місцевості. Я саме задля того, щоб ми прибрали псевдофермерів через… Дякую. І прошу комітет прокоментувати.

як змогли, врахували - 7060, який ми проголосували. І тому, я думаю, що і далі будемо працювати над цим і в комітеті, і в сесійній залі, щоб, дійсно, приходив працювати на землю той, хто цього бажає, хто буде сплачувати орендну плату, хто не буде в тіні і готовий працювати разом з вами якраз для цього. Дякую. Дякую. Ви не наполягаєте на підтвердженні? Дякую. 25 поправка. Не наполягає народний депутат. 28-а. Не наполягає.

Буде виступати народний депутат Пташник. Так? Прошу. 11:45:06 ПТАШНИК В.Ю. Очевидно, що по моїй поправці, напевно, я і буду виступати. Ця поправка також стосується нотаріального посвідчення цієї вимоги як одностороннього правочину. Я хотіла б спеціально для народних депутатів і доповідаючого зачитати висновок Головного юридичного управління, яке пише: "Правова конструкція встановлення або скасування вимоги як односторонній правочин є дискусійною, оскільки не узгоджується з відповідними термінами, використаними у чинному Цивільному кодексі України". Подібне зауваження, до речі, було висловлене і у висновку Головного науково-експертного управління, який вони давали до першого читання. І тому я повністю підтримую наших експертів, і ще раз звертаю увагу на те, що Цивільним кодексом все ж таки цей інститут не узгоджується, недарма наші юристи також про це зауважують. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу комітет прокоментувати. 11:46:07 КУЛІНІЧ О.І. Правка 26 пропонує виключити із законопроекту норму щодо надання права учаснику приватного підприємства встановлювати обов'язковість нотаріального посвідчення документів щодо відчуження частки у статутному капіталі Проте ця норма є однією з ключових, я сказав би, і центральних у даному законопроекті, і направлена якраз на боротьбу з підробленням документів і зміни учасників підприємства. Учаснику приватного підприємства надається право самостійно визначити, що будь-які правочини щодо його частики будуть мати лише силу у разі їх нотаріального посвідчення. За таких умов підроблення на них підпису буде… підробити підпис буде неможливо. Учасник приватного підприємства має право добровільно застрахувати себе від підроблення підпису на відчуження частки в статутному капіталі у нотаріуса. Я думаю, що абсолютно дієва норма, вона узгоджена з Мінюстом, з Нотаріальною палатою, вона буде нормально працювати на практиці. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на врахуванні? Прошу народних депутатів голосувати. За-33 Рішення не прийнято. Поправка 28. Народний депутат не полягає. 29-а. Народний депутат Пташник, прошу. Ви знаєте, коли проблеми у людей виникнуть на практиці у зв'язку з прийняттям даної норми, якщо вона буде прийнята, я думаю, що для стенограми важливо зафіксувати, що хто відстоював і які висновки лунали тут в залі. Тому я зачитаю ще зауваження Головного науково-експертного управління, які пишуть: "Необхідно вказати на те, що встановлення скасування вимоги жодним чином не можна вважати цивільно-правовим одностороннім правочином. Довільне встановлення прав та обов'язків однієї особи учасником цивільних відносин для іншої особи, яка є юридично рівною та має ті ж самі права і обов'язки, що і перша особа, суперечить принципам цивільного права і допускається лише у заповіті як особистому розпорядженні фізичної особи на випадок її смерті, та і то спадкодавець має право прийняти спадщину або відмовитись від неї". Я це для стенограми, для того щоб і Нотаріальна палата, яка з ваших слів, ви кажете, це погодила, також бачила і відповідно, можливо, реагувала на це. Дякую. 11:48:30 КУЛІНІЧ О.І. Дана поправка пропонує виключити із законопроекту норму щодо надання власнику нерухомого майна встановлювати обов'язковість нотаріальної форми документів щодо надання в користування цього майна. Проте ця норма, повторюю, також є однією із ключових в законопроекті, і абсолютно правильна, і важлива, і направлена якраз на боротьбу з підробленням документів на договорах користування нерухомості, як земля, ще раз повторюю, добровільно застрахувати себе від підроблення підписів на договорах оренди користування цим майном у нотаріуса. Абсолютно нормальна норма. Тому комітет вашу правку відхилив. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу народних депутатів визначатися. За-32 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 31. Народний депутат Мартовицький, прошу. Дякую. Народний депутат Мартовицький, фракція "Опозиційний блок". Я в своїй поправці до 31 статті пропонував Дякую. форми власності". Але комітет не підтримав це і таку пропозицію вніс: прийняття правок призведе до обмеження прав держави та органів місцевого самоврядування. Я прошу доповідача внести і дати роз'яснення, а мою пропозицію поставити на голосування. Дякую. Прошу комітет прокоментувати. 11:50:21 КУЛІНІЧ О.І. Поправка 31 пропонує заборонити державі та територіальним громадам встановлювати обов'язковість нотаріального посвідчення договорів, предметом яких є нерухоме майно. Проте, на думку комітету, держава і громади повинні мати ті засоби боротьби із рейдерством, що і приватні власники. Ще раз повторюю: всі повинні мати рівні умови у боротьбі із рейдерством. Тому цілком логічно, що комітет вашу правку відхилив. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу народних депутатів визначитися.

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Ви знаєте, ця правка стосується змін до Лісового кодексу, але хочу всім лісовикам сказати, що в цьому законопроекті є великі плюси. Ми встановлюємо строки: до 2024 року державним лісогосподарським підприємствам здійснити державну реєстрацію права постійного користування на земельні ділянки лісогосподарського призначення, наданої їм до 2002 року. Мені здається, що нам потрібно тепер в бюджеті передбачати кошти для того, щоб саме лісогосподарське підприємство: а) могли зробити технічну документацію для того, щоб вони зробили свою інвентаризацію – два, і третє – обов'язково щоб вони внесли ці дані безпосередньо в земельний, в тому числі, кадастр. Тому це плюси цього законопроекту, і саме зміни хоча моя правка була відхилена, саме зміни в Лісовий кодекс дають позитив для лісогосподарських підприємств …і можливість в кінці кінців завершити інвентаризацію, оформлення своїх земель, які сьогодні є недооформленими і не внесені в електронні бази даних. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу комітет прокоментувати. Правка 34 була відхилена, тому що це питання є дискусійним. Належність земель сільськогосподарського призначення у лісовому фонді надає їх більший правовий захист їм. Крім того, ця норма не входить до сфери регулювання цього законопроекту. Ну, я вважаю, що ми тут якраз знайшли компроміс. Лісосмуги в нас зараз знаходяться в лісовому фонді, але вони є землями сільськогосподарського призначення. тільки з цієї логіки ваша правка була відхилена. Але стосовно тих новацій, які ми, я дякую за те, що ми знайшли нормальний вихід, компроміс по оформленню цих земель, я думаю, далі будемо працювати. Це великий плюс для наших лісовиків. будете… Наполягаєте на голосуванні? Прошу голосувати. За-36 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 35, народний депутат… Наполягаєте? Я не буду наполягати не голосуванні по цій поправці, але хотіла би звернути увагу всіх присутніх на одну норму, яка пропонується цим законопроектом. Там немає поправки до норми, але пропонується тим, щоб встановлювати особу, яка звертається до нотаріуса, на підставі не тільки паспорту, а і всіх документів, які які передбачені Законом про Єдиний державний демографічний реєстр. Так я хочу всіх тих, хто бореться з рейдером, повідомити, що такими документами є, наприклад, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, тимчасове посвідчення громадянина України і так далі. У нотаріусів немає можливості перевірити, наскільки ці документи є оригінальними і відповідають дійсності. Тому, шановні мої антирейдери, якщо ви встановите таку норму, це призведе виключно до рейдерства, тому що будуть вашу землю продавати якраз за фіктивними посвідченнями моряка і посвідченнями членів екіпажу, які нотаріуси не зможуть адекватно перевірити і встановити особу. Тому комітет мав... 30 секунд, будь ласка. ПТАШНИК В.Ю. Комітет мав би тут долучитися і якраз, коли ми будемо виходити на фінальне голосування, запропонувати відповідні пропозиції і вилучити норми, які говорять про те, що особу можна встановлювати будь-яким документом, який передбачений Законом про Єдиний державний демографічний реєстр, і я прошу комітет Хотів би зазначити, що на сьогодні нові паспорти зараз видаються у формі електронних карток з 14 років. Є відповідний Закон про Єдиний демографічний реєстр та документи, що посвідчують особу, там є чіткий і виключений перелік документів, що посвідчують особу. Саме за цими документами нотаріус буде встановлювати особу. Але я хотів би, користуючись нагодою, що тут є в нас зараз заступник міністра юстиції, просив би вас, пані головуюча, дати можливість їй також прокоментувати цю норму. Дякую. Дякую. Якщо можна, тоді коментар від заступника міністра юстиції. документом є інше, не паспорт, а свідоцтво про народження. Що стосується інструкції про вчинення нотаріальних дій, то вона залишається такою самою. Дякую. Дякую. Оскільки народний депутат не наполягає на голосуванні за 35 поправку, тоді поправка номер 36. Народний депутат Пташник. 36 поправка. Наполягаєте? Дякую. Я просто в продовження цієї дискусії хотіла би все ж таки зауважити, що пропонується не встановлювати особу на підставі електронного паспорту, там такого немає. Там говориться про те, що можна встановлювати особу на підставі документів, які передбачені Законом про Єдиний державний демографічний реєстр. Відкриваємо статтю 13, будь ласка. Частина перша (для Міністерства юстиції спеціально): "Документи, що посвічують особу та підтверджують громадянство України". І далі читаю: "пункт г) посвідчення особи моряка; д) посвідчення члена екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну; є) тимчасове посвідчення громадянина України". І далі ще там: картки мігрантів, посвідчення водіїв і так далі. Я дуже вибачаюся, яким чином ви хочете, щоби нотаріуси перевіряли, чи оригінальним є посвідчення моряка, посвідчення члена екіпажу або водійські права, чи це підробні, якщо вони не мають відповідного доступу до відповідних баз даних? Дякую. редакції там про інші речі. Але що стосується того, що ви говорите, ще раз хотів би наголосити, що ми… на сьогодні у нас є діючий Закон про Єдиний демографічний реєстр та документи, що посвідчують особу. І там є чіткий перелік тих документів, згідно яких нотаріус буде встановлювати особу. Що стосується 14 років, ще раз хотів би наголосити, що паспорти, які видаються у формі електронних карток, зараз у нас видаються з 14 років. Тому абсолютно нормальна норма. Дякую. Шановні народні депутати, ми завершили розгляд… (Шум у залі) Ви наполягаєте, так? Народний депутат Пташник, ви наполягаєте на голосуванні? Ні.

І фракція "Народний фронт", і "Блок Петра Порошенка" просять реальної перерви для консультацій. Зважаючи на те, що зараз згідно Регламенту ми маємо півгодини, передбаченої Регламентом, потім – півгодини перерви, тому я запрошую всіх у зал о 13:00 для продовження розгляду питання. О 13:00 ми розпочнемо з 38 правки. Я прошу автора 38 правки і представника комітету о першій годині бути на робочому місці для продовження нашої роботи. Отже, колеги, дякую вам. І до зустрічі о 13 годині.

Шановні колеги, час, відведений для перерви, минув швидко і непомітно, але пора продовжувати нашу роботу. Тому я прошу всіх заходити в зал. Хочу нагадати, що ми продовжуємо розгляд проекту Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству (№ 8121). Це проект закону з блоку питань аграрної політики. Закон має більше 200 правок. Ми розпочали його розгляд до перерви і пройшли 37 правок. Зараз ми продовжуємо з 38 правки. я запрошую на трибуну голову підкомітету Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Кулініча Олега Івановича, будь ласка. І прошу усіх авторів правок приготуватися до продовження обговорення. Отже, я буду так само зачитувати ті правки, які відхилені. Хто хоче поставити на підтвердження – шляхом підняття руки. 38 правка - не наполягає.

О.І. Правка чисто редакційна, і тому комітет її відхилив, як би все це узгоджено і така думка комітету. Дякую. Хто наполягає, підтримує 38 правку, прошу проголосувати. Комітет її відхилив. Будь ласка. Рішення не прийнято. 40 правка, Пташник. Не наполягає. 41-а. Не наполягає. 42-а, пане Роман. Не наполягає. 43-я. Не наполягає. 44-а. Не наполягає. 46-а, Пташник. Не наполягає. 47-а. Будьте активнішими, автори правок, будь ласка. 47-а. Не наполягає. 48-а.

пропонованому комітетом варіанті статті запропонована редакція, на мій погляд, призведе до неможливості оформлення похідних прав: оренда, суборенда, сервітут з такими особами. Тим більш, що під зазначене обмеження може підпадати і власник майна, який має заборгованість по аліментам або кредиту. Тому я пропоную у у другому реченні підпункту 5 пункту 7 розділу І законопроекту слова "або передачі на іншому речовому праві" виключити. Прошу поставити на голосування. Дякую. Прошу, комітет, не будете коментувати, так? Прошу тоді народних депутатів визначитися.

Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, даною правкою я пропоную не дати можливість боржнику уникнути звернення стягнення на його майно через лазівку в законодавстві. Зокрема, пропоную уточнити випадок, коли нотаріус може відмовити у нотаріальному посвідченні договору особи. По-перше, пропоную розширити перелік договорів, стосовно яких можливо відмовити у нотаріальному посвідченні, якщо стороною є особа, яка внесена до реєстру боржників. У чинній редакції йдеться тільки про договори щодо відчуження майна. Я ж пропоную доповнити цей перелік договорами про передачу у користування майна третім особам на будь-яких правах або розпорядження цим майном іншим способом. По-друге, надати можливість боржнику укладати такі договори для розрахунку з кредиторами, але виключно за письмової згоди боржника.

було виключено із законопроекту. Тому комітет дану правку відхилив. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на голосуванні? Прошу проголосувати. За-33 Рішення не прийнято. Наступна поправка - це є поправка номер 56. Народний депутат Бакуменко, "Блок Петра Порошенка". Пункт 8 розділу І я пропонував викласти у такій редакції: у Законі України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України 2003 року, № 36): Абзац дев'ятий статті 1 викласти у такій редакції: "межування земель – це комплекс робіт із встановлення чи відновлення в натурі (на місцевості) меж адміністративно-територіальних одиниць, меж земельних ділянок власників, землекористувачів, у тому числі орендарів, із закріпленням їх у разі необхідності межовими знаками встановленого зразка, що дозволяє їх самостійне виготовлення замовником або виконавцем робіт із землеустрою". Частину четверту статті 55 викласти в такій редакції: "Межі земельних ділянок в натурі (на місцевості) закріплюються межовими знаками за бажанням власників (користувачів) земельних ділянок (крім випадків відведення земельних ділянок)". Будь ласка, 30 секунд. новою частиною: "Межі земельних ділянок, які використовуються єдиним масивом, закріплюються межовими знаками лише за бажанням власників (користувачів) по окружній межі єдиного масиву". І 4-й пункт. Наступні шосту та сьому частину статті 55

Закріплені у натурі (на місцевості) межові знаки здаються за актом під нагляд власникам землі та землекористувачам, в тому числі орендарям, та можуть бути відновлені за їх бажанням у разі пошкодження або втрати чи іншої необхідності". Прошу комітет прокоментувати. Проте дані питання не є сферою регулювання цього законопроекту і їх краще врегульовувати окремо в законопроекті. І тому комітет дану поправку відхилив. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні чи… Наполягаєте. Прошу народних депутатів визначатися. За-40 Рішення не прийнято. Наступна поправка - 56. Не наполягає народний депутат. 56-а? Будь ласка, народний депутат Іванчук. 13:10:10 ІВАНЧУК А.В. Поправка народного депутата Івченка, він, на жаль, не встигає. Але, шановний пане представник комітету, а чому… От пропонуються дуже, на мій погляд, правильні юридичні правки: "встановленого зразка" вилучити і замінити словами "за бажанням власників земельних ділянок". Я вважаю, що це була би коректна поправка до Закону "Про землеустрій". І також визначення "закріпленими в натурі межовими знаками встановленого зразка" дається більш ширше пояснення. А саме: "Закріплені в натурі межові знаки здаються за актом під нагляд на збереження власникам землі та землекористувачам". Тобто ми йдемо назустріч власникам земельних паїв. Прокоментуйте, будь ласка. Прошу комітет прокоментувати. 13:10:56 КУЛІНІЧ О.І. Дякую, шановний пане Андрій. Поправка 56 пропонує внести зміни до Закону України "Про землеустрій" щодо порядку закріплення меж земельних ділянок межовими знаками. Але, на думку комітету, дане питання не є сферою регулювання цього законопроекту – протидія рейдерству. Тому це було б логічно проводити ці зміни окремим законом, якраз в Законі "Про землеустрій". Тому комітет цю поправку відхилив. Прошу народних депутатів визначатися. За-27 Рішення не прийнято. Наступна - поправка номер 87. Прошу, народний депутат Семенуха. Я хочу звернути увагу народних депутатів, що 67 стаття, яка пропонується до прийняття, пропонує, щоб за рахунок коштів державного бюджету України здійснювалася розробка технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі щодо окремих земельних ділянок. Пояснювальна записка, вона не містила жодного обґрунтування фінансового, яким чином ці положення вплинуть на, власне, державний бюджет України. Більш того, до другого читання проектом було розширено перелік земельних ділянок, щодо яких повинна бути розроблена відповідна технічна документація, а це означає збільшення видатків з державного бюджету. Тому я прошу ці положення скасувати. І моя поправка якраз говорить про те, що ці положення потрібно виключити і за рахунок державного бюджету такі дії не здійснювати. Прошу підтримати поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу комітет прокоментувати. Хотів би зазначити, що у нас в кадастрі відсутні відомості про 8 мільйонів земельних ділянок. Поправка 57, яку ви пропонуєте, вона пропонує виключити із законопроекту норму, яка дає можливість за кошти державного бюджету проводити землевпорядні роботи для внесення до кадастру відомостей про земельні ділянки, які у кадастрі, на жаль, на сьогодні відсутні. На думку комітету, вказана норма є дуже важливою і є однією з ключових в цьому законопроекті. Тому що на сьогодні рейдери користуються тим, що значна кількість якраз земельних ділянок в кадастрі відсутня, і поверх існуючих договорів оренди реєструються нові договори з іншими орендарями. Причина цих зловживань одна – незаповненість кадастру. Тому ми даємо таку можливість цю проблему виправити і якраз законопроект передбачає, що ця ситуація за кошти державного бюджету буде поступово виправлятися. Тому комітет вашу правку логічно відхилив. Дякую. Дякую. Прошу проголосувати. За-33 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 62, Пташник народний депутат. Ви наполягаєте? Ні. 63-а? Не наполягаєте. 64-а? Прошу, народний депутат Мартовицький. Народний депутат Мартовицький, фракція "Опозиційний блок". Комітет пропонує прийняти в редакції, в редакції комітету. Але я звертаю увагу народних депутатів, що норма, запропонована комітетом, не має поширюватись на земельні ділянки державної та комунальної форм власності, оскільки фактичне запровадження можливості встановлення обов'язковості нотаріального посвідчення договору призведе до здорожчання вартості сервітуту. Тому у моїй пропозиції я пропоную: перше речення абзацу третього підпункту 2 пункту 9 розділу І законопроекту після слів "власник земельної ділянки" доповнити словами "крім земель державної та комунальної форми власності". Прошу поставити на голосування. Дякую.

поправка ваша пропонує заборонити державі та територіальним громадам встановлювати обов'язковість нотаріального посвідчення договорів оренди. Проте, на думку комітету, держава і громади повинні мати ті ж засоби для боротьби з рейдерством, що і приватні власники. Тому комітет цю поправку відхилив.

предполагає на момент укладання договору та реєстрації права оренди не буде співпадати на практиці. При цьому законодавством встановлено, що право оренди виникає з дати державної реєстрації. моя правка пропонується з метою усунення некоректності у розрахунку строку оренди. Я прошу поставити на голосування. Прошу комітет прокоментувати. таку поправку враховувати недоцільно, тому що це зробить неможливим обчислення строку оренди засобами програмного забезпечення державного реєстру прав. Крім того, є дуже багато випадків, коли підписаний договір оренди несуть на реєстрацію через значний час після укладання, це може навіть бути і декілька років. В результаті використання землі відбувається в тіні. Є дуже багато таких випадків, коли договір укладається без дати, а реєструють, наприклад, через 3 роки. На підсумок, 3 роки земельна ділянка перебуває в тіні, і це значно ускладнює відносини між орендарем та орендодавцем. Крім того, це надає можливість в цей період підписати договір оренди ще з іншим орендарем, що ще більше ускладнить ситуацію. Тому, я думаю, що думка комітету абсолютно логічна, тому ваша правка відхилена. Це важлива норма, яка повинна працювати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу визначатися.

ПТАШНИК В.Ю. Ця поправка, вона в таблиці значиться як відхилена, але, по суті, вона врахована, тому я дякую за це комітету. Але я хотіла б скористатися цією можливістю і попросити передати слово Віктору Михайловичу Пинзенику, щоб він прокоментував бюджетні питання і 57 поправку, які, на мій погляд, є важливими. Прошу комітет прокоментувати. Шановні народні депутати, я не заперечую, але для цього не потрібно передавати слово. Просто народний депутат Пинзеник може виступити стосовно цієї поправки, немає проблем. Прошу включити, будь ласка, мікрофон народному депутату Пинзенику. Шановні колеги, я приверну увагу до того, що говорила Вікторія Пташник. На жаль, ми легковажно віднеслися до її правки 57, де передбачено 8 мільйонів земельних участків оформити технічну документацію за рахунок бюджету. Вона правильно вимагала фінансово-економічне обґрунтування. У скільки це обійдеться? Чи для нас мільярди туди, мільярди сюди – це не кошти вже? Я вважаю, що цією нормою без фінансового обґрунтування закон приймати не можна. Тому правка 57 Вікторії Пташник має бути врахована в кінцевій редакції, якщо ми хочемо бути відповідальними за свої рішення.

Ця поправка пропонує виключити із законопроекту норму, яка надає можливість за кошти державного бюджету проводити землевпорядні роботи для внесення до кадастру відомостей про земельні ділянки, які у кадастрі відсутні. Да, у нас, дійсно, є всі 7 мільйонів зараз земельних ділянок, на які відсутні відомості у кадастрі, і цим зараз користуються, і зловживають цим рейдери, які поверх старих договорів, тому що відомостей немає, вкладають нові договори, і від цього страждають люди. Тому обов'язково, я вважаю, це ключова норма, яка повинна працювати, ця норма була в редакції першого читання, і вона абсолютно логічно врахована комітетом. Але якщо народний депутат наполягає, будь ласка, ставте цю правку на підтвердження. Прошу… Ви наполягаєте на голосуванні? Прошу, тоді ми переходимо до поправки номер 68, народний депутат Семенуха. Наполягаєте? 68. Наступна поправка - номер 74, народний депутат Пташник. Наполягаєте? Ні. Наступна поправка - номер 83, народний депутат Івченко. Не наполягає. Наступна поправка - номер 87. Семенуха, прошу. Ще раз, вибачте, десь пропустила. Давайте повернемося тоді до поправки 80. Прошу, народний депутат Мартовицький. Дякую. Народний депутат Мартовицький, фракція "Опозиційний блок".

Прошу комітет прокоментувати. 13:22:48 КУЛІНІЧ О.І. Дякую. Ваша правка врахована редакційно, стаття 33 викладена в новій редакції. І дана поправка подана з порушенням статті 116 Регламенту. Тому вона врахована редакційно. Абсолютно логічне рішення комітету. Дякую. Прошу народних депутатів… Ви наполягаєте на голосуванні? Добре, ми не будемо голосувати. Дякую. Наступна поправка 83. Народний депутат Іванчук, прошу. 13:23:25 ІВАНЧУК А.В. Шановний пане доповідачу, прокоментуйте, будь ласка, чим ви керувалися. От ви врахували поправку Бакуменко-Мірошниченко-Лабазюк,

Ми повинні говорити не про те, що держава витрачає, а про те, чи зобов'язана держава витрачати кошти і контролювати ці земельні паї. Якщо держава не повинна це робити, тоді хто повинен це фінансувати? Це питання політичне, і якщо держава зобов'язана це зробити для восьми мільйонів українців, тому ті кошти, які вона буде витрачати, нехай вже тоді міністерство відповідно до бюджету не за один рік, но за два, за три, але цю роботу для українців треба зробити. Дякую. Дякую. Прошу комітет прокоментувати. договору оренди землі, який не містить умов про його автоматичне поновлення, встановити цю умову при укладанні додаткової угоди. Але, на думку комітету, ця норма є непотрібною, адже створені договори оренди мають право змінювати договір будь-яким чином у будь-який час. Тобто ця можливість у них є і так. Тому комітет поправку відхилив. А стосовно восьми мільйонів земельних ділянок, я хочу підтримати пана Андрія, це дійсно величезна проблема. Зробимо доручення Кабінету Міністрів, він підзаконним актом розробить механізм, яким чином це буде відбуватися, в який термін. Ну, це ж очевидно, що ця проблема величезна, її треба вирішувати. Тому ця норма, вона була проголосована навіть у першому читанні. Дякую. ви не можете наполягати на голосуванні, тому що ви не є автор поправки. Наступна - поправка номер 86, народний депутат Пташник. 13:25:42 ПТАШНИК В.Ю. Колеги, я звертаю увагу, що цим законопроектом в перелік обтяжень речових прав вносять вимогу нотаріального посвідчення договору, предметом якого є нерухоме майно, якщо воно встановлено власником такого майна. Я вже говорила про те, що віднесення вимоги нотаріального посвідчення до категорії односторонніх правочинів і обтяжень фактично не узгоджується з багатьма юридичними конструкціями, які встановлюються в цивільному праві. щоби робити такі комплексні зміни, взагалі такі зміни революційні, потрібно комплексно аналізувати діюче законодавство. Тому я би все-таки, оскільки відповідні зміни до цивільного законодавства не були внесені, я би відмовилася наразі від цих змін, підтримала би позицію і ГНЕУ, і юридичного управління для того, щоби якраз не зробити більше невідповідність в законодавстві, ніж воно є зараз. Прошу комітет прокоментувати.

За-27 Рішення не прийнято. Наступна - поправка номер 87. Прошу, народний депутат Семенуха. Семенуха Роман фракція, "Об'єднання "Самопоміч". Шановні колеги, правкою пропоную виключити корупційні ризики під час проведення державної реєстрації. На сьогодні в нас є перелік акредитованих суб'єктів, які мають право здійснювати державну реєстрацію. При цьому за загальним правилом державні реєстратори, які працюють у таких суб'єктів, не мають права приймати рішення про реєстрацію прав за такими суб'єктами. Це правило не поширюється на тих державних реєстраторів, які перебувають у трудових відносинах з виконавчими органами сільських, селищних та міських рад. В рамках централізації повноваження у сфері державної реєстрації отримали виконавчі органи місцевих рад. Саме цей виняток з загального правила і містить корупціогенний ризик, адже очевидно, що є інтерес у виконавчих органів цих рад у проведенні такої реєстрації. Тому я пропоную попередити це, а отже, виключити вказаний виняток та залишити загальне правило. Якщо загальний реєстратор перебуває в трудових відносинах з заявником, то такий реєстратор має передати документи сторонньому реєстратору. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу комітет прокоментувати. 13:28:31 КУЛІНІЧ О.І. 87 поправка пропонує заборонити державним реєстраторам виконкомів місцевих рад та районних державних адміністрацій реєструвати права держави та територіальних громад на нерухомість. Проте дані норми не відносяться до сфери регулювання цього законопроекту і є дискусійними, тому це питання краще врегульовувати в окремому законопроекті. А від себе хотів би добавити, що є такі громади, де працює лише один реєстратор, нотаріусів взагалі немає. То в такому випадку хто буде реєструвати правочини? Тому логічно, що поправка комітетом відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

розділ державного реєстру прав складається з чотирьох частин, що містять відомості про… і перше – нерухоме майно, його ціну, вартість. Я вважаю, що інформація про ціну або вартість може становити комерційну таємницю, а тому така інформація, на мій погляд, може бути доступною широкому загалу. Тому я пропоную в абзаці 3 підпункт 8… Х розділу законопроекту слова "та його ціну (вартість)" я пропоную виключити. Прошу поставити на голосування. Прошу комітет прокоментувати. Тому що вона надає можливість накопичити в реєстрі речових прав інформацію про ринкову вартість земельних ділянок, що в подальшому створить підґрунтя для створення в Україні масової оцінки земель і дозволить відійти від оцінки землі в ручному режимі. Це дасть можливість перспективі автоматично виходити на визначення нормативно-грошової оцінки землі. Тому норма абсолютно корисна і виключати її немає сенсу. Тому і логічно, що дану поправку комітет відхилив. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

За-22 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 93. Народний депутат Пташник, прошу. 13:31:25 ПТАШНИК В.Ю. Шановні колеги, я би хотіла звернути вашу увагу, що пропонується включити до реєстру прав на нерухоме майно відомості про ціну цього нерухомого майна. Це, безперечно, комерційна інформація, яка становить комерційну таємницю. І, більш того, я хочу сказати, що це не якась антикорупційна норма, яка би, наприклад, якщо стосувалася б народних депутатів або службовців категорії… державних службовців, то, очевидно, така б інформація мала б доступною бути широкому загалу. А це інформація, яка буде стосуватися

Практично той же коментар: що вказана норма є дуже корисною, тому що вона дасть можливість дійсно накопичити в реєстрі речових прав інформацію про ринкову вартість земельних ділянок і дасть можливість в перспективі нам вийти на оцінку землі в автоматичному режимі, тобто відійти від ручного режиму. А також у законопроекті, хотів би зазначити, у нас визначено, що інформація про вартість не є публічною і будь-кому надаватись вона не може, вона по суті і буде конфіденційною. ще раз повторюю, це дуже корисна норма і виключати її не треба. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу народних депутатів визначатися. За-22 Рішення не прийнято. Наступна поправка О.І. Те саме ж. ГОЛОВУЮЧИЙ. Десь пропустили. Вибачте, будь ласка, пропустила. Поправка номер 93. Народний депутат Пташник, прошу. Знов-таки ця поправка стосується також ціни, яку наразі пропонується вносити, і відомості про яку, до Державного реєстру прав. Я хочу зауважити, що питання доступності до реєстрів, на превеликий жаль, на сьогоднішній день є абсолютно можливо до них мати доступ у будь-якої особи, адже відповідні доступи до реєстрів і відповідна інформація продаються у нас на ринку "Петрівка" в місті Києві. Питання лише ціни. Це питання, питання, до речі, до органів внутрішніх справ, як вони собі дозволяють, щоби торгували доступами до реєстрів. Тому вносити ще туди ціну і відкривати цю інформацію для недобросовісних осіб, які мають доступ до цих реєстрів, я думаю, що не варто. Тому я пропоную ці відомості виключити і підтримати мою поправку. Дякую. Дякую. Прошу комітет прокоментувати. 13:34:42 КУЛІНІЧ О.І. Комітет вважає, що цією інформацією торгувати ніхто не буде, тому що по суті ця інформація і буде конфіденційною і будь-хто не зможе її отримувати. це вже ж питання до захисту інформації. А закон визначає, що інформація реєстру має бути захищена, і тому, я думаю, що на рівні підзаконки можна буде відпрацювати такий механізм, щоб дійсно ця інформація була захищеною вона давала користь в подальшому, для того щоб ми вийшли на автоматичне визначення нормативно-грошової оцінки землі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

Моя поправка також стосується захисту інформації, про ціну або вартість її, яка може становити комерційну таємницю. А тому така інформація, на мій погляд, може бути доступна широкому загалу людей. Тому я пропоную свою поправку, яка буде впливати на захист інформації. Тобто пропонується в абзаці 9 підпункту 8 пункту 10 Розділу І законопроекту після слів "відповідних відомостей про ціну (вартість)" доповнити словами "а також у випадку визначення їх заявником конфіденційними". Прошу поставити мою пропозицію на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу комітет прокоментувати. 13:36:47 КУЛІНІЧ О.І. Дана поправка 94 надає можливість власникам та користувачам нерухомого майна не вносити відомості про вартість нерухомого майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. На думку комітету, поправку доцільно відхилити тому, що в разі її підтримки база даних вартості нерухомого майна буде неповною, тому як би комітет цим і керувався. І дана поправка була відхилена. Дякую. Дякую. Прошу голосувати. За-22 Рішення не прийнято. Наступна поправка - номер 96. Прошу, народний депутат Пташник. Я ще раз хотіла би звернути увагу, запитати комітет щодо того, а для чого вносити відомості про ціну нерухомого майна до Державного реєстру? Чому у мене виникає таке питання? Я хочу зауважити, що ціна – це змінювана характеристика, оскільки вона визначається на певну дату, і очевидно що потім змінюється. Більше того, сам ваш проект передбачає певні застереження, які абсолютно нівелюють запропоновану зміну. Тому що передбачає проект таке: що якщо у документах, які подані для реєстрації, відсутня інформація про вартість майна, то нічого страшного, можна все-таки все одно реєструвати. Тобто незрозуміло все ж таки, яку мету ви переслідуєте і для чого ціну вносите до відповідного реєстру, якщо її можна взагалі не показувати. Дякую. У законопроекті чітко визначено, що інформація про вартість не є публічною. І будь-кому надаватись ця інформація не буде і не може надаватись, вона по суті і буде конфіденційною. І це питання вже до захисту прав, до захисту інформації. Закон визначає, що інформація реєстру має бути захищеною. А для чого це робиться? Ще раз повторюю: це робиться для того, щоб накопичити всю інформацію про вартість земельних ділянок для того, щоб у перспективі вийти з часом на автоматичне обрахування нормативно-грошової оцінки землі. Ми вважаємо, що це корисна норма, тому її виключати не потрібно. Дякую. Дякую. Прошу голосувати. За-28 Рішення не прийнято. Наступна поправка - 100, народний депутат Пташник. Не наполягаєте. Народний депутат Мартовицький, фракція "Опозиційний блок". Відповідно до норм діючого законодавства довіреності можуть також видаватися від юридичної особи без необхідності їх засвідчення нотаріально. В інакшому випадку це призведе до додаткових фінансових витрат для нотаріального оформлення довіреності. Тому моя поправка 107 враховує і узгоджує ці розбіжності. Я прошу її поставити на голосування. Дякую. Прошу комітет коментувати. це уточнення є зайве, тому що будь-який документ, який подається для здійснення реєстраційних дій, має відповідати вимогам закону. І це стосується не тільки нотаріальних довіреностей. Тому комітет дану поправку відхилив. Веде засідання Голова Верховної Я ставлю на голосування поправку 107 народного депутата Мартовицького. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати, комітет її відхилив. Будь ласка. За-21 Рішення не прийнято. 108-а. Не наполягає. 109-а. Не наполягає. 110-а. Народний депутат Мартовицький, фракція "Опозиційний блок". моїй поправці я пропоную в абзаці дев'ятому підпункту 17 пункту 10 розділу І законопроекту після слів "(крім випадків набуття права власності та" доповнити словами "вчинення інших дій, що не призводять до припинення права власності або". І ця поправка запропонована до другого читання в редакцію, тому що вона призведе до неможливості оформлення похідних прав, мається на увазі оренда, суборенда, сервітут, з такими особами, тим більш, що під зазначені обмеження може підпадати і власник майна, який має заборгованість по аліментам або кредиту. Тому я прошу дати відповідь і поставити мою поправку на голосування. Дякую. Будь ласка, Олег Іванович. відповідні зміни до цього пункту були виключені із законопроекту під час підготовки його до другого читання. Тому необхідності в цій правці немає, і логічно, що комітет її відхилив. Дякую вам. Отже, автор правки наполягає на голосуванні. І я ставлю на голосування правку 113 народного депутата Мартовицького. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу проголосувати.

Рішення не прийнято. 115-а. Не наполягає. 116-а. Не наполягає. 117-а. Наполягає. Будь ласка, Пташник. Шановні колеги, це буде моя абсолютно принципова поправка, адже законопроектом пропонується, як на мене, рейдерська навпаки схема. пропонується автоматично скасовувати обтяження на нерухоме майно, якщо з моменту їх накладення сплив строк в 5 років. Більше того, якщо ви побачите і подивитеся "Перехідні положення" цього законопроекту, ви подивитеся, що ця норма ще пропонується для введення з 1 січня 15-го року. Тобто складається таке враження, що у когось є борг, якраз в зобов'язання перед цим боргом передано якесь майно нерухоме, і хочеться комусь дуже вивести цей борг з обтяження, а борг цей зберегти. Тому, як на мене, це абсолютно рейдерська схема, більше того, якщо ви її введете, то слідчі відповідні не зможуть відслідковувати всі арешти, які були накладені, адже вони будуть автоматично припинятися. Тому я пропоную підтримати мою поправку і відповідну норму видалити з цього законопроекту. Дякую Дякую. Будь ласка, Олег Іванович. Сьогодні частими є випадки, коли протягом значного строку в реєстрі висить, наприклад, арешт на нерухомість. І люди нічого не можуть зробити з цим майном. Всі підстави арешту давно зникли, а арешт продовжує бути чинним. Тому пропонується, на мій погляд, логічне рішення: або чітко визначайте строк обтяження, або він сплине сам через 5 років. Сьогодні в реєстрі тисячі єсть таких арештів і люди вимушені через суд їх знімати. Ми даємо строк 5 років, а по тих, які виникли до 1995 року – 1 рік, щоб зафіксувати в реєстрі строк обтяжень. Тому, якщо це дійсно так принципово, то тут може бути два варіанти, на мій погляд, це або цей термін продовжити до 7 років, або, якщо, знову ж таки, це буде дуже принципово, взагалі виключити цю норму. Дякую вам. Отже, я ставлю на голосування поправку 117 народного депутата Пташник. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу голосувати. Рішення не прийнято. Народний депутат Мартовицький, фракція "Опозиційний блок". На практиці момент закінчення строку дії договору і укладення додаткової угоди про його продовження не співпадають. Тому норма в запропонованій в законопроекті редакції призведе до погашення реєстраційного запису по відношенню до права, яке фактично знаходиться в процесі подовження, а отже, виникне необхідність нового внесення даних до Державного реєстру прав, і як наслідок – сплати додаткового адміністративного збору, що збільшить фінансове навантаження на суб'єктів господарювання. Тому я пропоную доповнити словами "крім випадків, коли орендар відповідно до договору, має переважне право на укладення договору оренди землі (поновлення договору оренди землі) на новий строк". Прошу поставити на голосування. Дякую. Дякую. Будь ласка, Олег Іванович. 13:47:28 КУЛІНІЧ О.І. Комітет вважає, що дану поправку недоцільно враховувати, тому що, якщо орендар реалізує своє переважне право, буде укладено новий договір оренди, цього вимагає закон. На підставі нього будуть внесені нові відомості про оренду, тобто відомості про старий договір будуть виключені, а нові внесені. В іншому випадку, навіть якщо новий договір не укладений, інформація про старий договір буде продовжувати висіти автоматично в реєстрі. комітет виходив якраз із цих моментів і тому дана правка відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Автор наполягає на голосуванні. І я ставлю на голосування правку 118-у. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати.

Якщо ви звернетеся до будь-якого юриста, юрист вам пояснить, що автоматично обтяження не можуть припинятися. Обтяження, вони припиняються тоді, коли виконане основне зобов'язання або якщо є відповідна домовленість сторін. Автоматично припиняти щось – це означає малювати різноманітні схеми. Більш того, мені абсолютно не зрозуміло, яким чином був запропонований строк 5 років, чому саме 5 років. Крім того, жодні такі пропозиції не можуть вводитися заднім числом, і голосувати за закони, де передбачена норма проведення цієї норми чомусь з 2015 року, як на мене, є абсолютним абсурдом. Тому все ж таки я би закликала би депутатів підтримати мою поправку і виключити цей ганебний механізм з законопроекту.

Ця норма є однією з центральних в законопроекті. Земельна ділянка надається в оренду на певний строк і не може бути такого, що договір оренди закінчився, а в реєстрі він продовжує рахуватись чинним. Це є, на наш погляд, привід для зловживань і рейдерства. Тому абсолютно логічно, що комітет цю поправку відхилив. Що стосується терміну 5 років, я пояснення по цьому вже давав. Дякую. Дякую. Я ставлю на голосування правку 120 народного депутата Пташник, комітет її відхилив. Хто її підтримує, я прошу голосувати.

Не наполягає. 127-а. Не наполягає. 129-а. Не наполягає. 130-а. Наполягає. Пташник, будь ласка. 129 поправка. Я хочу колег звернути увагу на те, що пропонується законопроектом, що у разі скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав на підставі судового рішення далі пропонується механізм, хто, власне, проводить відповідну державну реєстрацію. Так от, крім державних реєстраторів, державну реєстрацію будуть проводити посадові особи Міністерства юстиції, які будуть уповноважені проводити реєстрацію набуття, зміни чи припинення речових прав. У мене виникає питання: а чому державних реєстраторів недостатньо і які саме посадові особи Міністерства юстиції

державна реєстрація права була скасована Міністерством юстиції в результаті розгляду скарги, то відповідна посадова особа, Мін'юст, вносить цю інформацію до реєстру прав. Комітет вважає, що поправку потрібно відхилити, адже це діюча норма, сьогодні це вимоги статті 37 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно", і вони просто дублюються у статті 26 цього закону, для того щоб уникнути колізій двох статей. Є багато нарікань на роботу комісії Мін'юсту щодо розгляду скарг, але це, власне, не тема цього законопроекту. Тому дана правка відхилена. Дякую вам. Отже, я ставлю на голосування правку 129 народного депутата Пташник. Комітетом вона відхилена. Хто її підтримує, прошу голосувати. Рішення не прийнято. 130-а? Наполягаєте. Будь ласка, 130 правка. 13:53:06 ПТАШНИК В.Ю. Ця поправка є аналогічною до моєї попередньої поправки, адже проект пропонує передбачити, що посадова особа Міністерства юстиції вносить відомості про скасування відповідного рішення до Державного реєстру прав та відновлює розгляд відповідної заяви. Ви всі знаєте, що всі посадові особи Міністерства юстиції не належать до суб'єктів державної реєстрації відповідно до чинного законодавства. Крім того, у посадових осіб Мін'юсту немає ні відповідальності, ні таких вимог, як у реєстраторів. І виникає питання знову-таки, чому посадові особи Міністерства юстиції, а бажано зразу тоді назвати, які саме це посадові особи, будуть відповідальні за проведення відповідних реєстраційних дій. І чи зможуть вони забезпечити антирейдерський характер даного законопроекту? Дякую. Те ж пояснення. Це діюча норма, сьогодні це вимоги статті 37 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно", і вони просто дублюються в статті 26 цього закону для того, щоб уникнути колізії двох статей. От і все. Я ставлю на голосування правку 130. Комітет її відхилив. Хто підтримує 130 правку народного депутата Пташник, прошу голосувати. Рішення не прийнято. 131-а. Не наполягає. 132-а. Не наполягає.

Правка 142. Цією правкою пропонується внести зміни до статті 15 Закону "Про Державний земельний кадастр", в якій визначається перелік відомостей про земельні ділянки, які включаються до Державного земельного кадастру, і виключити із частини першої цієї статті слова: "дані про прив'язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі". Поправка подана, знаю, з порушеннями, але точність при виконанні геодезичних робіт, безумовно, необхідна, однак прив'язка до пунктів державної геодезичної мережі на практиці не завжди можливо. Крім того, на сьогодні прилади GPS, які використовуються землевпорядними організаціями, дають достатню точність для визначення координат поворотних точок та внесення їх до Державного земельного кадастру. Дана поправка пропонує внести зміни до Закону України "Про Державний земельний кадастр" і виключити із складу кадастрових відомостей дані про прив'язку поворотних точок меж земельної ділянки до пунктів державної геодезичної мережі. ці положення, по-перше, не є сферою регулювання даного законопроекту, а, по-друге, вони є важливими, але вони є дискусійними. Тому краще їх викласти окремим законопроектом, який буде стосуватися якраз Ви наполягаєте на голосуванні? Отже, я ставлю на голосування правку 142 народного депутата Бакуменка. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати.

Рішення не прийнято. 143-я. Не наполягає. 145-а. Не наполягає. Колеги, давайте ми вже будемо по 145-й. 145-а, Пташник. І потім будемо вже визначати, на якій ми правці завтра продовжимо. для того, щоби звернути вашу увагу на 179 поправку, яку я вважаю... вона комітетом врахована, але я вважаю, що перед голосуванням її обов'язково треба ставити на підтвердження і, власне, провалювати. Чому? Тому що саме цією поправкою передбачається, що оцей перебіг 5-річного строку для автоматичного припинення обтяжень нерухомого майна, він буде розпочинатися з 1 січня 15-го року. Тобто норма вводиться заднім числом, далі запроваджується якесь, незрозуміло чому, автоматичне скасування обтяжень, і відповідно, якщо буде закон проголосований в такій редакції, ми виходимо з того, що вже через рік автоматично будуть скасовуватися всі обтяження, існуючі в автоматичному режимі. Тому 179 поправку я потім прошу завтра, якщо ми продовжимо розгляд, поставити на підтвердження і її не підтримувати. Дякую. Я перепрошую, я тільки зазначу, ми дійшли до 145 правки. 179-а, очевидно, буде завтра, а зараз ми ще не дійшли до неї. Тому я, колеги, я пропоную зараз визначитися, з якої правки ми розпочнемо завтра. Бо час, відведений для нашої роботи, безнадійно стікає. Ми могли би ще працювати, прийняти багато законів, але, на жаль, лишилося 2 хвилини.

Секундочку… З 149-ї. Добре. Тоді, колеги, завтра ми продовжимо розгляд проекту Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству (№ 8121) з 149 правки. Нагадаю, всього закон має 188 правок. Я думаю, завтра протягом максимум півгодини ми зможемо пройти усі правки і вийти на голосування в залі. Я подякую і доповідачу – голові підкомітету, і авторам правок за активну, дієву роботу. Ще раз вітаю усіх Миколаїв з іменинами. Сьогодні у нас день комітетів після обіду. Бажаю всім плідної роботи в комітетах. Нагадаю, завтра у нас блок аграрних питань, блок питань паливно-енергетичного комплексу. І тому прошу усіх о 10 годині ранку прибути в зал для продовження нашої роботи. А зараз ранкове засідання Верховної Ради України я змушений оголосити закритим. До завтра, колеги. Плідної роботи в комітетах. До побачення. Дякую.